moram reči, da enostavno so zadeve dejansko zaskrbljujoče. Zakaj? Zato ker dejansko, če želimo imeti učinkovit pregon, potrebujemo seveda učinkovit kazenski postopek, aktivno vlogo organov odkrivanja in pregona, procesno disciplino, izvedbo sodnih postopkov brez zavlačevanja, ponavljanje posameznih dejanj in razveljavljanje odločb, dosledno izvrševanje kazni in drugih sankcij. In za vse to nenazadnje imamo že vse v zakonodaji. Žal samo izvedba ni pravilna. In tukaj moram reči, da bi vsemu temu najlažje prišli do dna seveda z Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. 10 let se že sprašujem, zakaj v Sloveniji tega zakona ne moremo izvrševati. Zakaj je spisan tako, da nekatere ščiti? Zakaj je spisan tako, da nenazadnje v posmeh, če lahko tako rečem, tudi balkanski bojevnik gre skozi to sito? Jaz sem prepričana, če bi imeli zakon, ki bi bil dober, ki bi v vseh členih stal,

pogleda premoženje. Če je premoženje nezakonitega izvora, se sprožijo postopki. Zato je to lahko naredila Srbija? Zakaj je to lahko naredila Italija? Zakaj je to lahko naredila nenazadnje tudi Hrvaška in tudi še ostale države?

res, Slovenija na tem področju močno zaostaja. Taki odmevni primeri, kot je balkanski bojevnik, kličejo v nebo. Izgubili so se milijoni in milijoni evrov, krivcev pa za to ni. Komu to paše? Bilo je rečeno, da se preveč spuščamo v zgodovino. Glejte, pranje iranskega denarja ni zgodovina. To ni zgodovina. Preko preiskovalne komisije se je prišlo temu do dna. Ko pogledam, res, Rado Pezdir je zapisal marsikaj, ampak prolog iz vzporednega bančništva iz leta, to je na strani 30, lahko si boste pogledali, opisuje točno, kako je leta 1979 v Iranu prišlo do islamske revolucije, kako so se zadeve potem spremenile. In seveda, ker so imeli embargo, so preko Ljubljanske banke oni potem prišli do švicarskih bank. To je opisano in za to obstajajo papirji. In Ljubljanska banka je že leta 1968 pod Nikom Kovačičem izoblikovala sistem vzporednega bančništva, pri čemer so bili za delovanje trga, mehanizma ključni ravno računi, ki jih je imela Ljubljanska banka odprte pri različnih švicarskih bankah. Vse opisuje. Verjetno živimo tudi sedaj v vzporednem sistemu. In zato ni interesa, da bi imeli dobro delujoč Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. S tem bi lahko stopili vsakemu na prste in pogledali, ampak globoki državi, ki zagotovo izhaja iz bivšega sistema, to ni v interesu. Vendar samo besede in vnaprejšnje obsodbe ljudi in zagovarjanje in krepitev pravne države s figo v žepu ne pripeljejo nikamor. Hvala.

Bi pa kolegico spomnil, kdo je ta zakon pokvaril. SDS je predlagala amandma, s katerim se je obdobje, v katerem bi se po davčnem postopku ugotavljalo tako pridobljeno premoženje od leta 1991 dalje, kar je bilo protiustavno in je člen razveljavljen, zato imamo zdaj zakon, ki nima člena, ki določa obdobje in je zaradi tega invaliden, se ga ne da uporabljati. Zakaj je bil predlagan tak amandma, za katerega je bilo jasno že v naprej, da bo zelo resno ogrozil ta zakon, je verjetno retorično vprašanje. Če pa bi lahko uporabljali ta zakon, bi zelo verjetno bil predsednik Vlade prvi, ki bi moral vračati volve pa kakšna stanovanja v centru Ljubljane. Hvala lepa. Kolega Vatovec, dejal sem, da se takih zadev, ki so nepreverljive in niso oprte na dokumente, ne poslužujete. Za to so drugi organi. Besedo ima mag. Andrej Rajh, za njim pa bo dobil besedo Marijan Pojbič. Izvolite, imate besedo. MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, predsedujoči. Res je, zadeve so zaskrbljujoče in tudi v tem Državnem zboru smo priča razkrojevanju in uničevanju ugleda državnih inštitucij, in to nekateri poslanci na desni strani počno zelo vehementno in brezsramno. Posluževanje retorike, torej desničarske retorike, kot jo spremljamo tudi v Združenih državah Amerike, lažne volitve, lažna sodišča, lažni mediji, lažne novice, to je vse prišlo k nam iz Združenih držav Amerike. In to pri nas desnica, desna opcija vztrajno in dosledno uporablja zato, da med ljudi vnaša nezaupanje, jezo, strah in da jih nekako konsolidira ob ponavljanju enih in istih zadev, spomnimo se demonstracij pred sodišči, spomnimo se napadov na medije, spomnimo se napadov na tožilstvo, ki se dogajajo tudi v tej v tej ustanovi, spomnimo se napadov na sodnike. To so zadeve, ki so nevredne tega prostora, se pa kljub temu dogajajo. In o tem moramo razpravljati, da se take zadeve več ne ponavljajo. Kot dalje, govorimo o zgodovini in kazanju s prstom nazaj, je prav, da pogledamo tudi nazaj, torej na leto 1991. Jaz nimam proti tem nič, čeprav čeprav ne vem, zakaj se tako nazaj vračamo, še posebej, ker se taisti predsednik Vlade, ki je predsednik stranke, že 30 let zmeraj dela žrtev v vseh aferah, ki se mu očitajo, pa ni nikoli nič kriv, zmeraj so za vse drugi krivi. Pa bom samo nekaj imen naštel, torej odvetnik Matos, dr. Rok Snežič, Igor Bavčar, Boško Šrot, Hilda Tovšak, Robert Česar, Andrej Lušin, govorimo o prvi orožarski aferi, ki je neraziskana zastarala, pa govorimo o aferi Patria, ki je zastarala, pa govorimo o prodaj Mercatorja v pisarni predsednika Vlade. Spomnimo se, da so takrat oškodovali Mercator zaradi časnika Delo, spomnimo se na krajo v Luki Koper, ko je direktor, ko je tudi član vladajoče stranke na begu v tujini, pa oškodovanje Intereurope pri gradnji logističnega centra Čehovo v znesku 140 milijonov, pa tisti, ki so sodelovali, ne dovolijo vpogleda v tekoči račun v tujini. To so te zadeve, ki otežujejo postopke. Pa nedvigovanje pisemskih vabil iz sodišča. To so zadeve, ki ki pomenijo degradacijo in zlorabo sodstva. Ko govorimo globoki državi, pa nenazadnje ne pozabimo tudi na Istrabenz v znesku ene milijarde evrov dolga in v bistvu razprodano hotelsko industrijo. Ne pozabimo tudi na bančno luknjo. Bančna luknja, ki je nastala v letih 2004–2008 in nihče ni bil kaznovan, kot je kolega Černigoj pravilno ugotovil, in o petih milijardah, ki jih je bilo zaradi tega potrebno plačati. Spomnimo se na Zvon 1, Zvon 2, T2, Vegrad, cerkvene barone. In ne pozabimo tudi na direktna navodila takratnega predsednika Vlade upravam teh bank. Za ta dejanja ni nihče odgovarjal, ni prevzel odgovornosti, še več, sprenevedajo se, določeni akterji iz tistih časov in trdijo, ja, mi pa nismo take luknje ustvarili. Tu bom dal eno zelo slikovito primerjavo − marsikdo po veselici pozabi, koliko je spil, pa ga potem naslednje jutro po računu in zapitku boli glava in se spreneveda, da ni toliko pil, zakaj ga toliko boli glava. In seveda, ko govorimo o teh zadevah, je potrebno širše pogledati, je potrebno reči tudi bobu bob in delovati tako, da se inštitucije, države, ki jih imamo vzpostavljene, spoštujejo. Mi smo v tem državnem zboru priča konstantnim napadom na sodstvo, mi smo priča konstantnim napadom na tožilstvo, mi smo priča napadom na medije, mi smo priča obračunavanju z vsem, s čemer se ne strinjamo, in in to na način, ki je nevreden in nespoštljiv Državnega zbora, in to izključno z enim ciljem, graditvi nezaupanja v vse državne podsisteme in uničevanju tega, kar so generacije dolga leta ustvarjale. In ko ljudje nimajo več zaupanja v sistem, potem tega sistema ni in začne vladati kaos. Utemeljevati, da je to nekaj dobrega, je seveda sprevrženo in nevredno dejanje. Mi imamo težave, ki so se, hvala bogu, rešile. Govorimo o tem, da se tudi pravosodni postopki zdaj odvijajo v roku. Pritožb na Sodišče Evropske unije praktično ni več. In kar govoriti, da imamo prvorazredne, drugorazredne, da je dovoljeno kar obračunavati s sodniki, tudi v Državnem zboru, kar poimenovati, komentirati konkretne postopke, seveda to ni prava popotnica in temu je treba enkrat naredit

zveze, odpira številna vprašanja. Kaj ima bančni sistem iz leta 1968, ko je kolegica Dimic začela čitati, veze z problemi in izzivi današnjosti, torej sedanjosti? Kaj ima to zveze, mislim, s kakšnim namenom se poskuša na tak način komunicirati in utemeljevati stvari? To je nespoštljivo do državljanov in vodi izključno k enemu cilju − k uničevanju državnih podsistemov in gradnji nezaupanja. Mi se moramo zavedat, da imamo eno bazo volivcev, posebej na desni strani, ki želi slišati, da se jim gradi krivica, in iščejo nekoga, ki jim s prstom kaže na domnevnega krivca, pri tem pa si določeni politiki brez kakršnekoli utemeljitve izmislijo krivca in utemeljujejo svoje stališče.

govoril o bančnih razlaščencih. Te ljudi je razlastil tisti, ki je njihovo premoženje razvrednotil v negativne globine. Tisti so te ljudi razlastili. Razlastili so jih tisti, ki so njihovo premoženje razlastili in razvrednotili v negativne globine. Spomnimo se, banka je že glede na sklep Evropske komisije imela v času privatizacije negativni kapital, torej kapital, ki ni imel nobene vrednosti, takratna vlada pa jim ga je prodala po fiktivni vrednosti, po dvakratniku fiktivne vrednosti. To je bila kraja državljankam in državljanom!

je v bistvu manever ene stranke, ki želi na ta način zakriti svojo odgovornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlagam, da spremljate spoštljivo razprave kolegov poslancev. Možnosti za razpravo je še veliko.

bi nadaljeval postopek na Evropskem sodišču za človekove pravice. To vemo. / oglašanje iz dvorane/ Drugo, ko že govorite o bankah, pa morate tudi upoštevati, da je bila Alenka Bratušek tudi nadzornica Nove kreditne banke Maribor v tistem obdobju. Postopkovno mag. Andrej Rajh. Kolega Soniboj Knežak, prosim, če želite besedo, se prijavite k razpravi, k besedi, k postopkovnemu predlogu ali kakorkoli. Kolega Rajh

Kar se tiče Patrie, so v Avstriji krivce našli in jasno pokazali s prstom tudi v Slovenijo na takratnega predsednika Vlade. Sodišče je v primeru Patrie v Sloveniji ugotovilo, da so krivi nekateri drugi ljudje, ker imamo dve Patrii. V tem primeru pa je šlo za indično sodbo, ki ni imela nobene podlage, zato tudi do tega najbrž ni prišlo. Takrat je bil predsednik Vrhovnega sodišča gospod Masleša, ki je dovolil, da je ta proces zastaral. Postopkovno, dr. Matej Tašner Vatovec. Izvolite. zdaj smo ravnokar videli, da je kolega Rajh vam repliciral. Kot sem videl na semaforju in imamo tudi seznam razpravljavcev, vi niste razpravljali. Mislim, da te pravice tudi nimate. Vi z mesta predsedujočega komentirate razprave ostalih razpravljavcev, kar je v nasprotju s poslovnikom. Dajte mi zdaj razložiti, kako ste lahko vi peljali nekajminutno vsebinsko razpravo z mesta predsedujočega seji zbora in na podlagi tega tudi dovolili kolegu Rajhu repliko na to. Njemu je čas tekel za njegovo poslansko skupino, vaša poslanska skupina zaradi vaše intervencije, dvojne intervencije, ni izgubila niti minute. In to je neregularno.

In čas teče tudi pri postopkovnem predlogu, se pa ne šteje v kvoto. Drugo, kar je, vodim sejo in na nekatere stvari, ki so netočne, lahko tudi kot predsedujoči opozorim. Saj nisem imel razprave, jaz sem samo opozoril, da so nekatere stvari, o katerih je govoril kolega Rajh, v tem delu netočne. Nadaljujemo razpravo. Besedo ima Marijan Pojbič, za njim pa bo dobil besedo Marko Bandelli. Izvolite. lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Najprej bi še enkrat opozoril, da si kolegice in kolegi, ki sedite v Državnem zboru preberete to knjigo, ki jo je napisal gospod Pezdir. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da si jo preberete, da boste dobili malo širine o tem, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je mafija, kaj ni mafija, kaj je tisto, kar je vzporedna oblast, in tako dalje. In to knjigo priporočam tudi vsem državljankam in državljanom, ki gledajo sedaj v tem trenutku to razpravo.

oblasti, o mafijski državi in tako dalje, to povezujemo z našo kratko preteklostjo. Najprej bi rad zelo jasno poudaril in povedal, da je ključ problemov in srž problemov, vsega tega, kar se nam dogaja s to vzporedno državo, s to kriminalno združbo v naši družbi, ravno to, da poleg osamosvojitve nismo izpeljali lustracije. Če bi takrat to storili, bi danes stanje v naši državi bilo takšno, kot mora biti v srednje razviti demokratični državi. In ravno zato, ker ni bilo možno izpeljati lustracije, imamo danes takšne probleme, kot jih imamo. In zakaj to govorim? Vam bom navedel vsaj dve, tri, štiri stvari. Najprej govorimo o tem, da je, če se spomnite, ko smo se osamosvojili, Kučan dopustil razoroževanje Teritorialne obrambe. Se pravi, je že nekdo, ki je v tej družbi izjemno izpostavljen, bil je zelo pomemben človek, Slovenija pa ni njegova intimna opcija. Potem smo danes govorili tudi o Jožetu Mencingerju. Ko je govoril, ko smo se osamosvajali, da bomo jedli Slovenci travo, če se bomo osamosvojili. Se pravi, drugi človek, ki dobro živi v naši družbi, ki je definitivno vključen v ekipo Foruma 21 in tako dalje, je tisti, ki zanj Slovenija ni bila intimna opcija. In potem, ko gledamo zadevo naprej, bom neke stvari izpustil, ker nimam veliko časa, moram pa opozoriti na afero Patria. Kar se tiče afere Patria, je bilo jasno, da je bil naš predsednik, predsednik Slovenske demokratske stranke in sedanji predsednik Vlade, zaprt protizakonito. ker je Ustavno sodišče odločilo, da vse, kar je bilo narejeno, ni bilo v skladu z zakonom in da je na Ustavnem sodišču tožba proti predsedniku stranke padla. Je pa res, da je to trajalo osem let. let napadov na Slovensko demokratsko stranko, osem let napadov na našega predsednika in tako dalje. Hkrati mu je ta, bom rekel, nedemokratična oblast, mislim, da še nekdo izmed poslank in poslancev sedi v tem parlamentu, odvzela mandat, legalno izvoljen mandat. Če nadaljujem, prav tako se je zgodilo Francu Kanglerju, ko mu je bil mandat odvzet v Državnem svetu. Pa ne vem, koliko obtožb je bilo proti njemu vloženih, vse so padle. A vi o tem govorite, da to ni mafijska država? In kdo je bil takrat na oblasti? Ali to za vas ni mafijska država? Se pravi, dvojna merila, za ene velja, za druge ne. Se spomnite uboja Ivana Krambergerja? Ko so potekale priprave na državnozborske volitve, je njemu lista kazala okoli 25 %. To je povezano, ko govorimo o mafijski državi. To je tema. In potem so ga ubili, ker so vedeli, da bodo takrat demokratične sile, ki so bile in ki so na tistih volitvah kandidirale, zbrale skupaj dvotretjinsko večino in bi bilo možno izpeljati lustracijo. Je bilo enostavneje in do skrajne meje pokvarjeno likvidirati Ivana Krambergerja. Sramotno! In vi govorite, da ne deluje v ozadju pokvarjena mafijska država.

vseh večjih podjetij v Mariboru, Helios, da ne govorim o domnevnih krajah v Talumu, Perutnini Ptuj, Mura, Murska Sobota, o SCT Zidarju, ki se mu nikoli nič ni zgodilo. Velikokrat slišimo o priimkih Zemljarič, Isajlović, Janković. Se spomnimo prodaje Mercatorja, projekta Stožice, kjer je zaradi neplačila določenih obveznosti celo podjetnik naredil samomor? In nič se ni zgodilo. Še več, za nedotakljive se uničujejo dokazi. Se spomnite gospoda Noviča − dokazno, da je nedolžen. Na vsak način so ga hoteli zapreti. Vprašanje je, kaj se je dogajalo na inštitutu, zakaj so ga obsodili, da je bil morilec. In na koncu dokazano, da ni bil. Kdo je to? Mafijska država.

v glavnem za študije NVO, prestiž, jahte, vile, za zasebne žepe, za odpisovanje dolgov nedotakljivim in tako dalje Ampak ker sem rekel, da imam malo časa, bom sedaj poskušal pa povedati, kaj pa ta vlada dela drugače. In sicer sedanja vlada in koalicija vlagata v ljudi, v zdravstveni sistem, socialo, domove za ostarele, gospodarstvo, upokojence, rastejo pokojnine, rastejo plače, več vlagamo v šolstvo, znanost, šport, infrastrukturo, vojsko in seveda še bi lahko našteval. Če zaključim, ta vlada dela od ljudi za ljudi in nikakor za hudodelsko združbo, torej mafijsko, vzporedno, pokvarjeno in zavajajočo strukturo, ki se na vse kriplje trudi vladati iz ozadja. Spoštovane kolegice in kolegi, verjemite mi, vlada Janeza Janše in ta koalicija, ki sedaj vodi to državo, tega nikoli ne bo dovolila, ravno zaradi tega, je na to vlado in to koalicijo takšen nenormalni pritisk. Obsojajo nas, kako napadamo medije, kako napadamo sodnike. In če pogledamo Dnevnik, POP TV, A kanal in tako dalje, si pojdite pogledati, kdo koga napada. Nesprejemljivo, 85 odstotkov vseh medijev imate levičarske strukture na razpolago in pod kontrolo. In pod kontrolo. In vi nam poskušate dopovedati, da mi pritiskamo na medije in na sodno vejo oblasti, ki sprejema takšne odločitve, o katerih sem pred tem govoril. In potem tukaj vidimo, kaj so dvojna merila in katera je moč tistih, ki do tega trenutka praktično obvladujete vse iz ozadja, razen ko se vam pojavi vlada Janeza Janše in Janez Janša kot predsednik te vlade, ki vam stopijo na prste. Ta vlada in ta koalicija ne samo, da bo ta mandat pripeljala do konca in to državo pripeljala do demokratičnosti, bo dobila tudi naslednje volitve in to državo pripeljala tja, kamor sodi − med visoko gospodarsko razvite države v Evropi in v svetu. Zato izjemno cenim to koalicijo in to vlado in sem tudi sam član te koalicije in te vlade. Ponosen sem na vse to, kar delamo, kar delamo za ljudi. Hvala lepa. Besedo ima Karmen Kozmos Ferjan, pripravi naj se Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. KARMEN KOZMOS FERJAN (PS SDS): Hvala za besedo. Žal opažam, da je današnja razprava, že prej pri stališčih se je to videlo, da gre zgolj v neki smeri nizanja obtožb brez pravih dokazov. V zadnjih mesecih je zelo aktualno sklicevanje na ustavne pravice, kar je prav, da imamo ustavne pravice, da se jih zavedamo, vendar mnogokrat se pozabi tudi na ustavne dolžnosti. In moja ustavna dolžnost je, da ne posegam v ustavne pravice nekoga drugega. Danes pa vidimo, da vsi lahko posegajo v ustavne pravice Janeza Janše, mu jih celo zanikajo, njega se sme blatiti, sme se mu polagati besede v usta, sme se ga obtoževati, celo v vlogo sodnika se sme postaviti nad njim. Janez Janša je človek s svojimi pravicami in dolžnostmi, vendar ste ga v Državnem zboru danes spustili na nek, ne vem, kot da bi bil predmet brez pravic. On vam nekaj govori, vam odgovarja, vendar vi ne slišite ničesar, ker imate v svoji glavi tisto, kar ste si zadali, in vam grejo njegove besede čez eno uho noter, čez drugo ven. Danes smo tudi velikokrat slišali omembo imena Rok Snežič. Včasih ima človek občutek, da se vam ponoči sanja o Roku Snežiču, čez dan pa o Janezu Janši. Nonstop eno in isto. Celo trdite: »svetovalec za davčno politiko vaše vlade, gospod Rok Snežič«. In potem predsednik vlade odgovori, Snežič ni moj davčni svetovalec, ne davčni svetovalec vlade. Ampak tega nihče ne sliši, noče slišati. Poglejte, jaz res dvomim, da bi Rok Snežič opravljal vlogo svetovalca brezplačno. Verjetno, če bi bil svetovalec, bi imel neko pogodbo. Z njo bi mahali vi, mahali bi mediji in verjetno tudi sam gospod Snežič. Potem, če gremo naprej. Če bi bila nesramna, bi lahko predlagatelja tudi vprašala, ker je on govoril, da je Rok Snežič govoril v Bosni, da je svetovalec predsednika Vlade. Lahko bi ga vprašala, kaj je počel z Rokom Snežičem v Bosni, da je to slišal, ker drugi tega nismo slišali. Poglejte, dobro vsi vemo, da se o javnih osebah govori marsikaj, tako o Janezu Janši kot o vas, kot o nas vseh. da je vse res, da je vse resnično, tako kot slišimo. In včasih je treba tudi uporabiti filter in se odločiti, kaj je res, kaj ni, malo uporabiti zdravo kmečko pamet. Kar se tiče predlagatelja, vseskozi, mogoče bo kdo zdaj mislil, da pretiravam, ampak vseskozi ga imam za kulturnega govornika, kulturnega človeka, ki je visoko izobražen. In sem danes zelo razočarana nad razpravo v smislu Baba čula, baba rekla. Korupcija in mafijska država sta res problem in dobro temo je odprl, vendar pa je pripeljal pred nas napačnega obtoženca, napačno osebo. Pri naštevanju mafijskih poslov pa je pozabil na resnične mafijske posle. Ni omenil ne nasprotovanja osamosvojitvi, ne razorožitve Teritorialne obrambe, ne žilnih opornic in ne pranja denarja preko NLB. Če bi svoj čas in tudi vsi mi teh pet ur, ki jih imamo za razpravo, namenili pravim problemom, bi mogoče prišli tudi do pravih rešitev. Hvala lepa za besedo. za besedo. Kar nekaj stvari smo danes že slišali. Seveda, logično, klasično branjenje s strani kolegov iz SDS, dosti razumljivo. In pogrevanje vedno novih, novih, novih nekih zgodb, ki smo jih že 100-krat slišali. Zato sem se jaz za začetek moje razprave malce z Wikipedijo poigrala in pravzaprav pogledala, kdo je gospod, o katerem danes tudi govorimo, oziroma zakaj pravzaprav govorimo o temi, o kateri danes govorimo. Bom citirala to, kar na Wikipediji piše: »Janez Ivan Janša leta 1975 …«, to je bilo dve leti po tem, ko sem se jaz rodila, torej sem bila stara »se je kot 17-letni mladenič včlanil v Zvezo komunistov Jugoslavije in bil najmlajši član partije v Grosuplju. Tega leta je obiskal partijsko šolo v Kumrovcu. Bil je Titov štipendist, predsednik občinske organizacije Zveze socialistične mladine Slovenije, član občinskih komitejev Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, član republiških in zveznih organov ZSMS in SZDL. Leta 1977 je kot eden najperspektivnejših partijskih kadrov v svojem okolju že vodil pohod prve čete mladinske brigade Ivo Lola Ribar v bosansko Jajce.« Konec navedka.

Saj bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno. Ampak žal je bolj žalostno kot smešno, kolegi iz SDS, ki vam je zdaj to smešno, kar govorim. Spoštovana gospa poslanka, vas prekinjam. Spoštovani kolegi! Bodimo spoštljivi, spoštujmo poslovnik in tudi naš kodeks,

zakaj potem zdaj to zanika. Tega pa sploh ne razumem. Ampak okej, pač ljudje se odločamo, kot se odločamo. In potem naslednjih 30 let se seveda vrti v slovenski politiki tako ali drugače in igra žrtev. 30 let že igra žrtev in 30 let so že vsi drugi krivi za to, kar se dotičnemu gospodu dogaja. In potem, če Wikipedijo človek dalje prebira, vidi tudi, da ga Independent opisuje kot skrajno desnega voditelja, v kar se je tudi sicer razvil. In človek lahko prebere tudi, da ta stranka širi nestrpnost in zagovarja avtoritarne pristope, kar pravzaprav občutimo v zadnjem letu in pol vsi v tej državi. In potem ves ta gnev že 30 let pogreva, pogreva, pogreva. Tudi danes smo bili deležni ene ure zgodovine, s čimer v osnovi nič ni narobe, če se človek malce zgodovine spomni. Zdaj je vprašanje, kdo to zgodovino interpretira in na kakšen način jo interpretira. Vendar kljub temu, spoštovani predsednik Vlade, ki ga seveda ni tukaj, mladih danes, žal, ne zanimajo komunisti niti jih ne zanimajo domobranci, partizani, niti vse teorije zarote, ki so ali niso bile, niti modre misli predsednika Vlade, niti razmišljanja tega predsednika Vlade v tem trenutku. Veliko večino mladih ne zanimajo. Zanima jih pa, ali bodo lahko doštudirali, ali bo še šolanje v tej državi brezplačno oziroma javno dostopno vsem. To pa jih zanima. Zanima jih, ali bodo dobili kakovostno znanje, ali bodo dobili dovolj kompetenc, da bodo lahko prišli do stalne službe, da ne bodo prekarci. To mlade danes zanima. Ne domobranci, partizani pa vse afere, takšne in drugačne, ki so se zgodile ali se niso zgodile. Mlade danes tudi zanima, ali bodo lahko kupili stanovanja,

To jih zanima. Ali si bodo lahko ustvarili družino, ki jo bodo lahko vzdrževali, to jih, recimo, zanima. Ali bodo lahko, ne vem, potovali, se družili s prijatelji na kuhančku, to jih zanima, ali bodo lahko zapisali to, kar menijo, ali bodo lahko povedali tudi to, kar menijo, pa zato ne bodo izgubili službe ali bi bili premeščeni v neki kazenski bataljon, v navednicah, ali bodo lahko strokovno v svojih službah zagovarjali svoja strokovna stališča in odločitve in za to ne izgubili službe. Zanima jih tudi, kako bodo živeli njihovi vnuki, kako bodo njihovi vnuki odplačevali ves ta puf, ki se je nabral v tem letu in pol, in ves ta puf, ki je s potrjenimi proračuni že napovedan. To jih zanima, koliko se bo vzelo iz njihovih žepov, da bodo lahko živeli. Mlade tudi zanima, kako bodo pravzaprav odplačevali vse te pufe in vse te bombončke, ki jih delite pred volitvami, še posebej tistim, ki podpirajo to koalicijo, poslancem Desusa, poslancem SNS in pa tudi manjšincema. To jih zanima. Ne zanimajo jih domobranci, niti partizani niti namišljene afere. Mlade tudi zanima, kako bo poskrbljeno za okolje, v katerem bi oni še radi živeli, v zdravem okolju seveda. In seveda jih zanima, da bi tudi njihovi otroci živeli v zdravem okolju. To jih zanima. Mladih v tem trenutku ne zanima, kako si želite podrediti šole in v njih očitno uvesti spet verouk. Niti jih ne zanima to, da bi jim radi očitno prepovedali splav. Tudi to jih ne zanima. Tudi jih ne zanimajo kao domoljubne vsebine, ki jih želite uvajati v šole. Niti jih ne zanima to, na kakšen način želite ravnatelje po novem postavljati, ker jih to pač ne zanima, ker so to travme, ki jih vi že toliko in toliko let, cel cel čas vlečete na plano in delat iz njih neke afere. Ljudi danes pravzaprav, če jih na ulici danes vprašate, kaj jih zanima, vam vam ne bodo rekli, da je danes v Sloveniji tako fejst fajn, da si komaj želijo, da se priselijo nazaj v Slovenijo tisti mladi, ki so se že odselili. Ker to občutijo vsak dan na svoji koži in ker to vidijo in ker to lahko preberejo. Če samo pogledamo vse napade na medije, ki so se zgodili v času te vlade,

niti o RTV, ki ste si ga z zadnjim MVK popolnoma podredili. Niti ne bom govorila o tistih spremembah medijske zakonodaje, ko ste takrat v tisto tri- ali petdnevno javno razpravo sredi poletja dali, ker je vsem jasno, da mediji morajo ostati neodvisni. Ker je vsem jasno, da vlada mora zagotoviti in je dolžna zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA. To je vsakemu Slovencu jasno, razen očitno nekemu procentu, ki podpira vse to, kar počnete. Če samo še pogledamo, kaj se je dogajalo v tem času s samozaposlenimi v kulturi, če začnemo govoriti o ukrepih za okrevanje kulture, če govorimo o finančni blokadi slovenskega filma, če govorimo o kadrovskih čistkah v muzejih in ignoriranju strokovne javnosti, potem pravzaprav vidimo, kakšen je modus operandi te vlade ali pa, če rečem, največje vladne stranke, ki ji ob tem NSi zvesto statira in seveda tisti ostanek SMC oziroma kako so zdaj preimenovani, ki zvesto statirata pri rahljanju vseh teh in izobrazbenih pogojev vezanih na stroko, pri vseh tistih nadomestnih, da rečem, kadrovskih zamenjavah, ki so se zgodile, čeprav ljudje nimajo ustreznih kompetenc, da bi sploh zasedali taka delovna mesta. Mimogrede samo

Seveda gre za brutalno kadrovanje. Tisoč 345 v letu in pol. Vladi Marjana Šarca ste pa očitali 275 menjav.

Pa ne bom naštevala še vseh ostalih nabav zaščitne opreme niti tistih dobrih golfov. Niti ne bom govorila o preko 5 tisoč 500 mrtvih, zato ker se je prepozno reagiralo ali pa napačno reagiralo v času epidemije. Danes lahko beremo, da kriminalisti preiskujejo oziroma opravljajo hišne ali kakršnekoli preiskave v zvezi z nabavo hitrih antigenskih testov. Pa tiste škart maske iz WC papirja, če se jih spomnite. Pa vse menjave, ki so se zgodile v Policiji. Pa o delegiranih tožilcih, pa neimenovanih državnih tožilcih, pa o sistemski korupciji pravzaprav v vseh podsistemih. Da škandalov ministrov ali pa nedelovanje niti ne začnemo omenjati. Da se o šolstvu, ki ga malce bolj pokrivam, in o vsem tem, kar se je dogajalo samo na tem področju, niti ne začnemo pogovarjati, ker potem te seje ne bomo zaključili v dveh urah, ampak bomo tukaj kar dva dneva ali pa še več. Skratka, še kako je pomembna ta seja. Še kako je pomembno govoriti o neupoštevanju stroke pri sprejemanju odločitev. Še kako je pomembno govoriti o nekompetentnih ljudeh, ki se jih jih imenuje samo z enim ciljem. Še kako je pomembno govoriti o načinu komuniciranja te Vlade da tistih tvitov niti ne začnemo spet naštevati – in o vseh stvareh, ki jih beremo in kjer se nam čudi tudi mednarodna javnost in jo je sram za nas. Zato ker cilj te vlade ja pravzaprav res, očitno, en sam – to pa je, da ljudje ne bi verjeli več nikomur, da bi metali vse v isti koš, češ, vsi ste isti, vsi ste šli v politiko zato, ker prej niste imeli česa v življenju početi, vsi ste šli v politiko zato, da se boste okoristili, in vsi ste pokvarjeni. Vendar nismo vsi isti. Nismo vsi pokvarjeni. Niti nismo vsi tisti, ki ne bi imeli prej česa početi, ki nismo prej ničesar počeli in tudi ničesar pokazali. Zato si jaz želim, da ljudje, ki nas zdaj spremljajo, vidijo razliko med tistimi, ki ves čas trdijo, da so za vse drugi krivi, kar počne aktualna vlada, in tistimi, ki so bili pripravljeni prevzeti odgovornost tudi za napake. In tu je razlika med nami in vami, če hočete. Želim si, da bi ljudje to videli, ker ne želim, da smo za čisto vse, za kar bi morala ta vlada prevzeti odgovornost, pa je ne prevzema, krivi v opoziciji, potem so krivi protestniki, potem je krivo krivosodje, potem so krivi novinarji,

oni pa niso nikoli ničesar krivi. Saj to še petletni otrok vidi, res vidi. In potem retorika, ki smo jo bili danes tukaj deležni: »Mafijsko nagajanje levih sil se je zgodilo v tej državi.« Mislim, jaz ne razumem, kako ne želite videti, da 60 % ljudi pač tega, kar počnete, ne odobrava, da jim enostavno to ni všeč, da želijo lepo, normalno živeti, služiti, hoditi v službo, delati, kar jih zanima, iti na dopust, kamor si pač lahko privoščijo, in živeti v skladu s svojimi vrednotami in svojimi možnostmi. Tako preprosto je to. Res ne razumem, kako ne vidite, kaj vam ljudje cel čas sporočajo. Ne razumem, zakaj ne slišite ljudi. In ne razumem, zakaj ne želite sprejeti tudi odgovornosti za svoje napake, ki ste jih naredili. Spoštovani, v tem trenutku v tej državi ni dobro vzdušje. Ljudje imajo poln kufer vsega, po domače povedano. Za piko na i jim boste sedaj še izglasovali PKP10, za piko na i, in jih še po možnosti prisilili, da se morajo obvezno cepiti. Jaz bi si želela, da ta vlada ugotovi, da dela napake in se poslovi, ker bo to dobro za naše vnuke, da jim ne bo treba plačevati teh pufov. Hvala lepa.

Jaz bi samo predlagal, da opozorite poslanko ali pa tudi naslednje, da se držimo teme današnjega dnevnega reda. Tema je popolnoma nekaj drugega od tega, kar smo sedaj poslušali. Treba je prebrati dnevni red, treba je pogledati, katera točka je na dnevnem redu, in potem v skladu s poslovnikom tudi razpravljati na to temo. To ni interpelacija Vlade niti predvolilna kampanja, ampak je točka popolnoma nekaj drugega. O tej temi, o kateri je danes točka, nisem slišal v tej razpravi niti enega stavka. Če bomo vsi tako delali, potem lahko kar, ne vem, razpravljamo o vsem po dolgem in počez in zapravljamo tukaj čas in denar davkoplačevalcev. Zato je tako, kot je,

Hvala lepa, gospod poslanec, za vaš postopkovni predlog. Če ste pazljivo poslušali, poslanka se je ves čas vrtela, sicer malo bolj tudi na široko, okrog teme, ki jo danes obravnavamo. Je pa res bilo na široko. Mag. Dejan Kaloh ima besedo, pripravi naj se Soniboj Knežak. Izvolite. Od sodniških jajc smo prišli do bosanskega jajca, kot smo slišali prej pri poslanki LMŠ. Jaz ocenjujem, da državljani so še enkrat več videli, kaj opozicija dela za narod. V bistvu nič, za svoje burke pa, kot vidimo, dosti. dosti. Ta poslanka, ki je sedaj tu več ni, je rekla, kako pomembna je ta seja. Če bi se mi res resno pogovarjali o korupciji pa o domnevnem mafijskem upravljanju z državo, bi tukaj notri sedaj na strani opozicije sedala cela plejada ljudi. Sedaj vidimo, da tam sedijo trije poslanci: gospod Koražija, gospod Pavšič ter gospod Medved, ki je tudi prišel šele pred petimi minutami notri. Kje je tista vaša resnost o teh temah? Mi na tej strani je ne vidimo. Tudi, Tudi, kar je kolega Doblekar opozoril, Lidija Divjak Mirnik v 18. minutah praktično skoraj nič ni govorila o tej tematiki. Tako da se dajte v tem pogledu vsaj držati teme, če vas že ni tukaj več kot za en tarok. tarok. Kar se pa tiče mafijskih prijemov, mafijskega upravljanja, mafijskih manevrov − to so dejansko težke besede, ki so bile zdaj namenjene tej aktualni vladi z vaše strani, ampak jaz vseeno ocenjujem, da se potem to vedno obrne k nosilcem takšnih razprav, v tem primeru seveda do te skrajne levice, do kardelijanske Socialne demokracije in pa do za državno upravljanje res nekompetentnih LMŠ in SAB. Da bi kaj naredili za ljudi, smo vstopili v politiko, je dejal v uvodni predstavitvi poslanec LMŠ, a dejstva, glejte, so res drugačna. Za ljudi, za narod, vlada Marjana Šarca niste praktično naredili nič. To tudi kažejo ankete. Podpira vas dejansko 4 % ljudi. To smo videli v včerajšnji anketi. Ravno obratno, tretja Janševa vlada je pa naredila ogromno za vse segmente prebivalstva na vseh področjih. Državljani dejansko, kljub hudi koronakrizi, živijo boljše, rastejo pokojnine in plače, gospodarska rast je večja, brezposelnost pa je dejansko najnižja po letu 2008. Tako da ste tukaj ste tukaj v vašem vladanju storili res bore malo. Jaz sem bil takrat, že pred mesecem dni, ko je predsednik Vlade Janez Janša na tisto začetno poslansko vprašanje dr. Vatovca odgovarjal, da te osrednje težave, ki jih imamo,

udbomafija, in pa dejansko brez vsakršnih volitev, brez legitimitete obvladujete še vedno vse oziroma večinski del podsistemov. To je tisto

po vseh sistemih države, ki je potem leto kasneje tudi nastala. Ker sam prihajam iz Maribora, sem tudi vesel, da se je v predhodnih razpravah omenjalo to mafijsko trgovanje z orožjem. Leta 1993 se je na mariborskem letališču našlo 130 ton pehotnega orožja in takrat je takratni obrambni minister opozoril, sedanji aktualni premier Janez Janša, na tiste rabote in sodišče je leta 1996 razsodilo, da so dejansko besede takratnega obrambnega ministra bile verodostojne informacije. Verjamem, da so bili že takrat nekateri akterji močno ogroženi zaradi teh Janševih izjav, in seveda se to vse nadaljuje do današnjih dni. Jaz tudi verjamem, da so se takrat hlače močno tresle tudi Milanu Kučanu, ki je bil seveda seznanjen s tem pehotnim orožjem na mariborskem letališču. Tukaj vidite, kje to korenini − v zgodnjih devetdesetih V predstavitvi stališča SDS je tudi naš vodja poslanske skupine gospod Krivec omenjal afero Patria, ki jo seveda lahko okarakteriziramo kot tipično mafijsko početje. Jaz sem o tej aferi, o nadaljnjem sodnem sodnem postopku napisal celo dve razprodani knjigi. Tukaj je jasno, da je bil to politično montirani sodni proces, ker je bila ta zlizanost sodišča in tožilstva več kot očitna. Kolega Rajh govoril, da je vse skupaj zastaralo. Tu je, recimo temu, zavajal, ker v aprilu 2015 je Ustavno sodišče razveljavilo vse tiste

pot. Kar se tiče afere IranNLBgate, smo tudi že danes o tem govorili pa bi rad samo spomnil, ker to pa ni bilo omenjeno, da je v jeseni 2017 tudi KNOVS tukaj v Državnem zboru potrdil poročilo glede sumov pranja denarja v naši največji državni banki v letih 2009 do 2011. To poročilo je kazalo na določeno zavlačevanje pristojnih služb in pa njihovo neustrezno ravnanje. Se pravi, nekdo se je fejst trudil to pomesti pod preprogo, očitno z nekim namenom, kajti preko te državne banke NLB, danes že vemo, da to že ni bila samo milijarda, ampak je bila celo milijarda 800 milijonov tega denarja, ki so jih pač preko ekosistema Nove Ljubljanske banke spuščali v obtok iranski državljani oziroma njihova podjetja, seveda za namene financiranja terorizma po vsem svetu. To pa je zelo zelo kriminalno početje. V tistih letih so bili o tem početju obveščeni tako takratni predsednik Vlade, finančni minister kot notranji minister, danes smo v letu 2021 in zgodilo se ni prav nič. Se pravi, takratna oblastniška garnitura je to kriminalno početje očitno podpirala. Kar se pa tiče, če rečem v navednicah, everyday kriminalnega početja ali pa takšnega, ki vsaj diši po kriminalnem početju, s strani ponosnih naslednikov KPS ali pa koga drugega, kjer se je hotelo nekaj malega ali pa tudi dosti zaslužiti mimo FURS,

SD na evropskih volitvah leta 2004 gospa Lidija Mavretič tihotapila migrante v mednarodni kriminalni združbi. Radeljski župan, še leta 2020 je bil član SD, Alen Bukovnik je bil tudi obsojen zaradi prejemanja podkupnine. Tudi članki o drugih nekdanjih članih SD − izgleda, da so se vsi potem po odkritju razbežali kot kafre −, en medij je avgusta 2020 recimo v naslovu zapisal: »Kako je nekdanja dolgoletna vplivna članica Socialnih demokratov Mariana Karla Rebernik prišla do zemljišča za svoj dvorec v vrednosti 150 tisoč nemških mark preko obsojenega pokojnega goljufa Igorja Triplata«. Teh zadev je še kar nekaj. Tudi gospa Sukič, ki prihaja iz stranke predlagatelja te točke, je danes dejala: »Levice res ne moremo uvrstiti med udbomafijo.« Vsi smo videli tisto fotografijo, kjer je šef Levice, se pravi nominalni šef poslancev Levice sedel z obsojenim Kordežem. Kordež je bil obsojen zaradi protipravnega pridobivanja premoženja.

»Večina gospodarskega dela mreže Foruma 21 je v težavah, preiskavah, insolvenčnih postopkih ali zaporu.« Se pravi, pripadniki Levice pa veselo sestankujejo z ljudmi iz tega miljeja, ki so končali v zaporu. Podstat tega pa je seveda bil, vsaj iz tega naslova, Kučanov Forum 21. Se pravi, tu je tisti jasni dokaz, da udbomafija pod Kučanovim patronatom še vedno tudi sestankuje z aktualnimi poslanci skrajne levice. Res ste tukaj, kolegi iz Levice, pripeljali to vašo politiko na sam skrajni rob družbe, tudi s sklici takšnih sej. Ampak vi nam potem pridigate o kriminalcih, o lopovih, potem pa se te vaše kričeče besede skoraj vedno obrnejo v vašo lastno nasprotje. Toliko sem imel za povedati. Hvala za posluh. lepa. Soniboj Knežak je na vrsti, vendar vidim, da ga ni v dvorani, zato besedo dajem Juretu Ferjanu, pripravi naj se Jožef Lenart. Izvolite. Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in vsi, ki nas spremljate, ki spremljate to razpravo o mafijskih državi, o Republiki Sloveniji! Dovolite mi, da začnem z nekaj konkretnimi primeri, kjer mislim, da se lahko vsak izmed nas, da se lahko vsak državljan, državljanka, Slovenec, Slovenka, prebivalec, prebivalka te države vpraša, ali je moč to uporabiti oziroma zaznati kot vsaj eden izmed elementov mafijske države. IranNLBgate. milijarda 800 milijonov ameriških dolarjev opranega umazanega iranskega denarja za potrebe, očitno, terorizma. Spoštovane in spoštovani! Ena milijarda 800 milijonov ameriških dolarjev na 70 tisoč različnih računov, med njimi tudi očitno na račun Miki Miške in Jake Racmana. Vprašajmo se, kaj bi se zgodilo, če bi kdorkoli izmed nas odšel na banko, katerokoli v Sloveniji, in rekel, da želi 100 tisoč evrov nakazati Jaku Racmanu ali Miki Miški, pa morda ne 100 tisoč evrov, 10 tisoč evrov ali pa tisoč evrov, sto evrov. Kaj bi se zgodilo, spoštovane in spoštovani, če bi odšli na banko in želeli 100 evrov nakazati Jaki Racmanu ali Miki Miški? Kaj bi se zgodilo? Kaj pa se je zgodilo, ko so milijardo 800 milijonov ameriških dolarjev nakazovali tem dvema otroškima junakoma, bi lahko rekli? Še več, od tega početja je minilo desetletje, v Državnem zboru smo imeli preiskovalno komisijo, ki jo je vodil takrat poslanec, danes pa minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar, ki je na več kot tisočih straneh pripravila poročilo, ugotovitve, ki jih je Državni zbor, spoštovane in spoštovani, sprejel soglasno brez glasu proti. To je bilo leta 2018, če se ne motim, je bilo to končno poročilo predstavljeno. In spoštovane in spoštovani, je do danes v letu 2021, ki se počasi izteka, kdo odgovarjal za to, je stekel kakšen postopek? Meni ni znano, da bi stekel. Takrat je na novinarski konferenci, ko je dr. Anže Logar predstavil to končno poročilo, ki je bilo sprejeto soglasno, brez glasu proti v tem Državnem zboru, je takole dejal, citiram: »Končno poročilo je bilo sprejeto brez glasu proti, predstavljeno je na tisoč 40 straneh, sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz dela, ki govori o politični odgovornosti, in iz poročila, ki opisuje slabe bančne prakse v NLB in NKBM. Skupaj z imeni, priimki, izpiski posameznih delov zaslišanj, ki so relevantni za dokazovanje izpostavljenih slabih bančnih praks, skupaj z izjavami skritih prič, z dokumenti, z elektronskimi sporočili in ostalo elektronsko korespondenco, ki smo jo zasegli med dokumenti, skladno z izreki in sklepi sodišč.« To je poročilo Državnega zbora Republike Slovenije, preiskovalne komisije, sprejeto soglasno, brez glasu proti. 2018 je to dr. Anže Logar predstavil. Danes smo leta 2021, decembra, nič se ni zgodilo. Nič. Desetletje je minilo od tega početja. In spoštovane in spoštovani, kdo je bil takrat na oblasti, ko se je pralo pralo umazan iranski denar v državni banki? Ja vi! Kulovci ste bili na oblasti. Vi, ponosni nasledniki, kot sami radi rečete. Ampak o tem danes uvodoma nismo slišali niti besedice. Niti besedice. In o tem tudi težko preberemo v slovenskih medijih kaj veliko. Naslednja zadeva so žilne opornice. Tudi na to temo je bila preiskovalna komisija pod vodstvom gospe Jelke Godec v Državnem zboru Republike Slovenije. Tudi tukaj je bilo kvalitetno poročilo. Ali se je do danes kaj spremenilo? Je do danes stekel kakšen sodni postopek? Ga ni bilo. Ali smo kaj uvodoma slišali o tej preiskovalki, o teh mafijskih rabotah v naši državi? Nismo slišali. Bančna luknja. Spoštovane in spoštovani, 5 milijard evrov smo dali davkoplačevalskega denarja v bančno luknjo. 5 milijard evrov, od tega tudi v dve zasebni banki, spoštovane in spoštovani. Ali smo danes slišali uvodoma kaj o tem? Nič. Nič nismo o tem slišali. Pa smo dokapitalizirali tudi dve zasebni banki z davkoplačevalskim denarjem, spoštovane in spoštovani. So to morda mafijski posli ali to za vas niso mafijski posli? TEŠ 6, spoštovane in spoštovani, podjetje, ki je investiralo, ki je gradilo ali pa naj bi gradilo, je samo priznalo korupcijo in plačalo 240 milijonov evrov odškodnine, penalov, kakor to poimenujemo. Torej dokazana korupcija. Je bil do danes za to kdo obsojen? Koliko postopkov teče? Pa smo, spoštovane in spoštovani, uvodoma s strani predlagateljev KUL slišali kakšno besedo o Teš 6, o tej dokazani korupciji, ki so jo priznali tisti, ki so pri tem sodelovali? Spoštovane in spoštovani, čigav projekt je bil Teš 6? To je bil projekt ponosnih naslednikov, spoštovane in spoštovani. To je bil projekt Socialnih demokratov. Danes smo poslušali v tem državnem zboru modrovanje gospe poslanke Sluge o korupciji, o mafijski državi. Pa ravno poslanka Sluga je tista, ki sestankuje s predsednikom Računskega sodišča, ki mimogrede poleg svoje neodvisne funkcije zasluži še nekje 20 tisoč evrov mesečno nekega popoldanskega dodatnega zaslužka, kar očitno ni problem, in s katerim se pogovarja o odprtih zadevah, in to pove kar predsednik Računskega sodišča sam. je to mafijska država ali ni mafijska država? Kajti, spoštovane in spoštovani, o tem uvodoma s strani predlagateljev nismo slišali nič. Ali v KUL nočete ali ne želite tega slišati, ampak to je bilo nekaj konkretnih primerov, ki sem jih naštel, od NLB do žilnih opornic, bančne luknje, Teš 6, in še bi lahko našteval? Konkretni primeri, dokazani, samo tiste institucije, ki bi morale vzeti vajeti v svoje roke, ki imajo to dolžnost, pač niso očitno speljale nobenih postopkov in tudi nobenega sodnega epiloga do danes še vedno ni. Zakaj je tako? Ali je morda to zato, ker smo mafijska država? Medtem ko se vi ukvarjate z nekimi izmišljenimi zgodbicami, pa ta vlada dela, hodi po terenu, rešuje realne probleme ljudi, dviguje povprečnine, pripravlja in v Državnem zboru koalicija sprejema zakone, ki sistemsko urejajo varno, mirno in dostojno, človeka vredno tretje življenjsko obdobje − Zakon o dolgotrajni oskrbi. Pred nami je novela Zakona o dohodnini, ki dviguje plače vsem, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo blaginjo. Imamo protikoronske pakete, s katerimi smo pomagali ljudem, slovenskemu gospodarstvu, razbremenili marsikoga in preprečili in rešili marsikatero stisko. To je za vas, spoštovani Kulovci, mafijska država. Ko pa ste vi davkoplačevalski denar dajali bankam, ga dajali nevladnim organizacijam, predvsem tistim, ki imajo sedež na Metelkovi 6, ko ste plačevali na desetine milijonov evrov za študije, kaj se da oziroma ne da narediti, to pa ni bila mafijska država? Kajti Kajti denar je še vam, denar je šel vašim, vaši paravojski, tistim, ki so vaši podporniki. Takrat pa to ni bila mafijska država. Spoštovane in spoštovani, danes smo slišali, mislim da, s strani SD, da je dovolj 30 let ukvarjanja z Janezom Janšo. A ha, potem se pa nehajte ukvarjati z njim. Nehajte mu že tri desetletja podtikati neke afere, za katere se vedno izkaže, da gre za podtaknjeno, da gre za montirano in da gre za politične procese. Potem pa prenehajte s tem, za božjo voljo, po 30 letih. Govorite eno, delate nekaj povsem drugega. Dejstvo pa je, da vam je predsednik Vlade trn v peti in da si verjetno globoko v sebi želite, da bi bili tudi vi vsaj enkrat, če ne trikrat, predsedniki Vlade Republike Slovenije. Ampak za takšne dosežke sta potrebna tudi znanje in inteligenca. Danes smo slišali tudi nekaj besed o nekih lobistih pa sestankih na dopustih. Spoštovane in spoštovani, ne tako zelo dolgo nazaj, da se ne bi spomnili, je KUL koalicija ali pa KUL opozicija predlagala sedaj že nekdanjega tasta tega posameznika, ki ga vi tukaj izpostavljate za predsednika Vlade Republike Slovenije. Ja, zdaj se pa odločite, kdo je zdaj mafijska država in kdo ni mafijska država. Stvari ne gredo skupaj, spoštovane in spoštovani! Ali pa imate res tak spomin, kot ga ima zlata ribica − nekaj sekund ali nekaj minut − pa nič več ni pomembno? Spoštovane in spoštovani, tu je ena zanimiva knjiga − Vzporedni mehanizem globoke države. Ta knjiga je za vas zelo problematična, imam občutek danes iz razprav, ampak ne z vidika vsebine, ampak z vidika, da ta knjiga dejansko razkriva rabote, ki se dogajajo in ki so elementi mafijske države. Rabote, ki so se dogajale, ne vem, morda se še dogajajo. To vas moti, da si ljudje lahko v roke vzamejo knjigo, preberejo, pogledajo in sami ustvarijo mnenje. To vas moti! To vas moti, ker imate že desetletja oblast nad mediji in s to, bom rekel, kot sami radi pravite, brutalno propagando perete ljudem možgane. Ampak danes to ne gre več tako. Medijski prostor se pluralizira, ljudje imajo tudi Twitter, Facebook in socialna omrežja, kjer lahko dobijo bistveno več informacij, kot le tiste, ki jih dozirajo posamezniki. Spoštovane in spoštovani, zaključil bom še z enim konkretnim primerom, ki tudi lahko nakazuje na tako imenovano mafijsko državo, spoštovane in spoštovani. Slišali smo, tudi ne tako zelo dolgo nazaj, da se ne bi spomnili vsaj bežno, ko je na hrvaški televiziji, mislim, da na hrvaški nacionalni televiziji aktualni župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković na vprašanje voditeljice tiste oddaje, ki ga je vprašala takole: Vas ne skrbi, da bi vas nekega dne obsodili in poslali v zapor? Sedaj pa citiram odgovor župana Mestne občine Ljubljana, torej glavnega mesta naše države Zorana Jankovića, citiram slovenski prevod: »Pa niti slučajno. Jaz sem bil v vseh mojih letih na področju izvršne oblasti največji nasprotnik Janeza Janše.« Konec citata. Človek bi na prvo žogo rekel okej, v redu, pač nekaj govori, je nasprotnik, okej. Ampak veste, sledilo je; 12. januar 2016 je RTV Slovenija poročala nekaj takega: Ljubljanski župan oproščen glede sporne gradnje Mercatorjevega trgovskega centra v Nišu. Sledilo je: Specializirano državno tožilstvo je zamudilo dveletni rok za kazenski pregon v primeru Farmacevtka. In še več: Sodišče mora uničiti vse dokaze proti Jankoviću. Zdaj se pa človek vpraša, še tisti, ki temu ni verjel, ko je Janković te zadeve govoril, se pa človek resno vpraša, ko se zgodi enkrat, dvakrat, trikrat in tako naprej. Pa nekaj res tiči za tem ali ne? Ali vse deluje? To ni mafijska država, ne kje pa! Ali je mafijska država? A veste, spoštovane in spoštovani, tudi o tem konkretnem primeru danes uvodoma s strani predlagateljev nismo slišali niti besedice. Niti besedice. In še to, kar se tiče Jankovića, človek ima očitno celo tako moč, da vzame telefon, pokliče na banko in banka odbori 200 milijonov evrov kredita. Kredita, ki ga niso vrnili, in kredita, ki ga sedaj plačujemo vsi davkoplačevalci. Tudi to ni mafijska država, kajne, spoštovane in spoštovani? In ja, uganili ste, tudi o tem uvodoma s strani predlagateljev KUL, s strani Levice, SD, LMŠ, SAB nismo slišali nič. Nič, spoštovane in spoštovani. Problem pa je, ko ta vlada pod vodstvom Janeza Janše daje denar ljudem, slovenskemu gospodarstvu, ko blaži stiske, ko pripravlja in predlaga Državnemu zboru ukrepe, ki zvišujejo neto plače vsem, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo blaginjo. Spoštovane in spoštovani, vsem! Ne vaši paravojski, ne samo nevladnim organizacijam, ki so vladni podporniki, ampak vsem, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo blaginjo. To je mafijska država za vas. Diskreditirate. Mafijska država je, ko vam nekaj ni všeč. Ko pa so prali denar v državni banki, ko so imeli nečedne posle z žilnimi opornicami, ko se je filalo, dokapitaliziralo zasebne banke, to pa ni bila mafijska država. Nehajte se sprenevedati! Nehajte slepomišiti! Nehajte lagati samim sebi! Spoštovane in spoštovani! in spoštovani! Več zaporednih mandatov bo na oblasti desnosredinska vlada, manj mafijske države, spoštovane in spoštovani, manj mafijske države bo v tej Republiki Sloveniji, ki je čudovita, čudovita dežela. In tega dejstva, spoštovane in spoštovani, tega dejstva niti z brutalno propagando, ki jo tako imenovani glavni slovenski mediji zganjajo, ne morete izničiti. Za konec pa še to. Danes imamo na voljo 5 uri in 55 minut za to razpravo. Verjamem, da jo bomo izkoristili do konca ali pa skoraj do konca. Če bi teh 5 uri in 55 minut namenili za branje te knjige, je verjetno ne bi mogli prebrati do konca oziroma je ne bi mogli, ker kot vidite, je kar

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Razprava je torej na poslansko vprašanje kolega poslanca Vatovca na temo korupcije in nesprejemljivega upravljanje države s strani predsednika Vlade Janeza Janše. No, zame, moram reči, je uporabljena besedna zveza »mafijsko upravljanje« vseeno težka beseda, kajti v slovenski zgodovini med Slovenci res ni nekih botrov in podzemlja, so pa neko svojo nespodobno poslovno mrežo prinesli v Slovenijo prišleki, predvsem iz Balkana. Nekaj od teh nespodobnih in kaznivih rabot pa je bilo ob osamosvojitvi Slovenije tudi podedovanih podedovanih iz starih partijskih struktur, tako imenovanega udbodelovanja, ki pa se je pozneje prelevila, preoblekla, a je v svoji biti nadaljevala s kriminalno, nezakonito dejavnostjo ima seveda korenine tudi v tihotapljenju, zapiranju nedolžnih ljudi in žal tudi v umorih slovenskih in tujih državljanov. In sedaj se danes pogovarjamo, kaj vse pa ne dela prav naš predsednik Vlade. Prav je, da se pogovorimo, če kaj ni prav v tej državi, a ne način, da se vse, kar ni prav oziroma kar je narobe, obesi prav predsedniku Vlade gospodu Janši, saj je ta vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke in predsednika kljub epidemiji dosegla izjemne uspehe na področju gospodarstva, infrastrukture, dela, zaposlovanja in tako naprej. Enkratno je tudi odigrala predsedovanje Svetu Evropske unije. Tako da od vseh uspehov te vlade, jaz moram reči, nekako zame najbolj izstopa prav Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo imel odlične dolgoročne učinke. Ampak da se ne oddaljim od teme. Zakaj sem omenil ta zakon? Ker gre za sistemski zakon, ki smo ga sprejemali nekako tudi po nareku Evropske unije in ki so ga leve vlade pisale več kot 10 let in zanje porabile kar nekaj denarja. In to, moram reči, je žalostno. Ne vem pa, ali je vzrok nesposobnost, odtujevanje sredstev preko raznega svetovanja ali pa so vzroki kar mafijski. Ker čisto odkrito sedaj, če že vsi uporabljamo to besedo, pa gremo naprej tako zlahkega. Ta vlada, moram reči, pa je kljub nenormalnemu, lahko rečem, nespodobnemu podiranju tega zakona s strani levih političnih sil, v Državnem zboru sprejela ta zakon, ne glede na zavedanje, da je to ključna,

za starostnike in samo igrajo, da jim je mar za starostnike. In imamo tukaj nove in nove glumce v tem Državnem zboru in imamo tudi enega mentorja, na žalost, v Državnem zboru, in sicer spada v koalicijo KUL, ta mentor ima tako imenovani program igranja političnih vlog. In In zdaj se od tega igralca lepo učimo tudi drugi dobro igrati tukaj, kaj je dobro in kaj ni in kako delamo v dobro države. Sedanja vlada je torej resno obrnila trend padanja sredstev za zdravstvo, za dolgotrajno oskrbo, sprejela je zakonodajo s področja investicij v domala vse resorje in področja, vojska, zdravstvo, šolstvo. In danes smo pač, odkrito rečeno, tukaj kradli čas enemu sposobnemu, uspešnemu predsedniku Vlade Republike Slovenije, ki jo nekateri iz bolj leve opcije sami blatijo v Evropski uniji, in tudi enemu istemu predsedniku vlade in uglednemu predsedujočemu Svetu Evropske unije. Vendar žal nekateri v Sloveniji tega še vedno ne sprevidijo, tudi zaradi močne medijske blokade in ignorance njega in pa seveda tudi te vlade in tudi te naše Slovenske demokratske stranke, ki se nam pač dogaja nekaj časa. Ampak to ni tako huda reč, bomo nekako tudi brez medijev morali uspešno peljati zadeve naprej. Medtem pa se je v času od nastanka, torej od osamosvojitve naše države, dogajalo veliko groznih reči, tudi tukaj. In sicer jih je bilo veliko skritih, nekatere pa počasi le prihajajo na dan. Veliko krivic, zaradi katerih nas Evropsko sodišče za človekove pravice nenehno opozarja na nespodobno delo in pristranske odločitve sodišč. Sedaj, ko je ta zadnja afera o tej diplomi nekako eskalirala in smo spet dobili enega novega fotošop mojstra, ki dejansko zakriva, kdo nam v Sloveniji sodi, moram reči, da je treba našteti še ki so se zgodile in ki nam jemljejo kondicijo, da bi ta država lahko bila še bolj uspešna. Nekaj tega pa tudi lepo opisuje gospod Rado Pezdir v svojem Vzporednem mehanizmu. Razkriva se že prej razkrita zgodba pranja denarja, torej pranja blizu milijarde dolarjev v Novi Ljubljanski banki, ki je bil opran za terorizem in oboroževanje države, ki je bila pod embargom po naročilu Združenih narodov in je bila pod drobnogledom vseh

Tega ne more reči, ker je bila pa takrat na oblasti ena druga vlada, ki je imela svojo glavo v pesku z molčanjem in nedelovanjem sistema tožilstva, kriminalistov in policije in je bila tudi zadolžena za to, da bo vse potihnilo, in je kljub jasnim ugotovitvam in dokazilom Möderndorferjeve in nato Logarjeve komisije tudi vse potihnilo, torej smo dosegli nulti rezultat. rezultat. Gotovo je, da se stanje na področju pravic ljudi v Sloveniji in tudi reda in gospodarjenja z javnimi sredstvi pod vlado Janeza Janše spreminja, in to na boljše. Medtem se v zahtevi za današnjo razpravo predsedniku Vlade očita tudi korupcijo brez dokazov, na osnovi nekih časopisnih člankov, izsekov, naslovov in tako naprej. Ampak ta vlada in ta stranka, ki vodi to vlado, to je Slovenska demokratska stranka, vodi to državo transparentno in, kolikor se pač da, tudi gospodarno v času in stanju, v katerem sta to vodenje prevzeli, šlo pa je za epidemiološko situacijo težkih razsežnosti. In tudi ni vrag, da se ne bi storila res kakšna napaka, ki se pač pozneje tudi mora odpraviti in se jih odpravlja. Slovenska demokratska stranka in tudi koalicija ne delata pobalinsko, tako kot je bilo, na primer, prej. In seveda gremo pri svojih odločitvah nekako po zdravi logiki, po ekonomski in gospodarski znanosti. Kar pa je bilo, recimo, pri prejšnjih vladah, na primer pri bivši bivši vladi, ki je sedaj dejansko pod Alenko Bratušek, se pravi njena naslednica SAB, ko se je zgodilo, da se je dejansko vlagatelje vrednostnih papirjev domala se je ukradel denar državljanom srednjega sloja in se ga namenil za odpise kreditov bogatunom in tajkunom. In pod vlado sedanje SAB je torej dejansko tudi do tega, da je na koncu tudi Evropsko sodišče za človekove pravice povedalo, da ta zadeva ne pije vode. Lahko se zgodi, da bomo teh 960 milijonov pokrivali z dosti dosti višjimi zneski, kot pa so dejansko bili zarubljeni našim državljanom. In seveda bo potrebno narediti nove korake, da bomo Slovenijo peljali po poti uspeha. In nikakor ne obračati

Hvala za besedo, predsedujoči. Prav lepo pozdravljeni, kolegice in kolegi! Danes govorimo o vprašanju, ki dejansko ponovno kaže sliko opozicije KUL, ko želijo prikazati, da stranka SDS razdeljuje Slovenijo na dva pola in kako mafijsko ta vlada upravlja in vodi državo. Ampak ogledalo so nastavili ravno sebi. To, kar očitajo tej vladi in tej koaliciji, so dejansko sami počeli takrat, ko so bili oni na vladi in ko so vodili državo. Čeprav je kolega Vatovec želel prikazati, da njega takrat ni bilo oziroma da se ga to, o čemer je predsednik Vlade govoril, njega ne tiče – najlepše je dvigniti roke in reči, takrat nas ni bilo. Ampak vi ste zraven, vi zagovarjate to, kar se je takrat dogajalo, in hočete vse to, kar je takrat bilo, prikriti in pomesti pod preprogo. A tako ne gre. Žal, če ste se odločili biti zraven v KUL koaliciji, morate tudi to vzeti v zakup in ne samo izbrati tistega, kar vam paše, ostalo pa naprtiti ostalim kolegom iz KUL koalicije. Treba je vzeti vse v paketu. In kar danes poslušamo in kar vam povemo tudi mi na podlagi dejstev, neradi slišite.

dovolj dolgo obdobje, da priča in dokazuje o delovanju tistih vlad, ki so vodile državo v času afer. Da ne bom ponavljala, kar je bilo že vse našteto, in bom pustila čas kolegom v nadaljevanju, bom samo citirala − da ne boste ponovno rekli, da govorim nekaj, kar ni res oziroma želim zagovarjati predsednika Vlade Janeza Janšo in obrniti besede nam v prid − avtorja knjige, ki je komentiral svojo knjigo na podlagi dejstev, ki jih zbral in pričal: »Ta knjiga je prišla 30 let prepozno. Temelji na dokumentih, ki jih je v arhive Republike Slovenije dala Sova. Prej so bili ti dokumenti v rokah predhodnice Sove. Vsa dokumentacija je torej obstajala in takrat«, torej leta 1991, »bi morali začeti delati policija, tožilstvo in sodišča in ves denar, ki ga je omrežje partijcev uspelo skriti v tujini, zapleniti. Zakaj se to ni zgodilo, ne vem, ampak domnevam, da je bila to politična odločitev. Predsednik Vlade imenuje direktorja Sove in da noben predsednik vlade ni vprašal, hkrati pa noben direktor Sove tega ni razkril, to je malo noro. Nekaj je bilo zelo narobe.« Slišite? Zelo narobe. »Prišlo je torej do zadrževanja podatkov, saj gre za očitna kazniva dejanja v gospodarstvu in pristojne institucije bi morale odreagirati. Samo v primeru pranja iranskega denarja preko NLB pred desetimi leti so odpovedali vsi regulatorji, od Banke Slovenije, Urada za nadzor pranja denarja, Policije, takratne vlada, in še marsikdo ni reagiral. Enostavno je noro, da se nekega jutra zbudiš in ugotoviš, da je nekdo opral za milijardo dolarjev denarja iz Irana, od regulatorjev in pristojnih institucij pa se ni zganil nihče. In primer se celo zapre. Hkrati pa gospod še vedno odpira nove in nove račune in naprej pere denar.« To je povedal avtor knjige v intervjuju. Res je smešno, da nekdo, ko gre na banko in mu odobrijo denar, zavaruje kredit samo z imenom nekoga iz takratne politike ali pa nekoga, ki je imel nek vpliv v ozadju. Tu bi se morali vprašati predlagatelji današnje točke, kakšna je kakšna je sedanja vlada in kdaj sta bila dejansko korupcija in mafijsko upravljanje z državo. Danes vsekakor ne. Glede na to, da od tega, kar očitate, ne drži popolnoma nič, predvsem zaradi tega, ker kažejo na to kazalci. In veste, zakaj se danes tu pogovarjamo? Zato ker bi vi radi prikrili te kazalce, kazalce uspešnosti. Pa jih bom nekaj ponovila: brezposelnost pod KUL koalicijo 7,4 %, pod Janševo vlado 3,9 najnižja pokojnina za 40 let delovne dobe 530 evrov pod KUL koalicijo, pod Janševo vlado 620 evrov; povprečna pokojnina pod KUL koalicijo 661 evrov, pod Janševo vlado 730 evrov; bruto družbeni proizvod pod KUL koalicijo 2,7 %, pod sedanjo vlado 7,4 %. To je le nekaj kazalcev, ne bom ostalih naprej naštevala, ker jih je preveč tako dobrih, in to vam gre v nos. Ko Ko govorite pa o medijih, pa normalno, vsak ki ogrozi vsaj malo delovanje prejšnje države, prejšnje koalicije, se prvi sedanje opozicije, takrat je pa treba hitro stopiti na pot in prekiniti. Zakaj? Zaradi tega, ker se ne sme pokazati, kako se lahko dobro dela, in še kar je najbolj, je treba preprečiti, da se ne bi preveč prekinile te stare vezi in stare poti. To je bistvo. In to je tudi bistvo današnje razprave. Želite prikazati obratno in ne želite, da bi se prekinile te vaše stare poti. Ampak ne, ta vlada dela dobro, dela za ljudi, dela za državljane in državljanke in bo delala razvojno naravnano naprej. Hvala lepa.

seveda vsem tistim, ki spremljajo današnjo sejo! Mogoče nekaj stavkov z mojega zornega kota na današnjo točko dnevnega reda, ki se imenuje Korupcija in mafijsko upravljanje z državo. V letu 2021 je to zelo žalosten naslov točke. Danes smo poslušali predlagatelja, ki je obrazlagal to točko, predvsem smo pa vsi poslušali podrobno predsednika Vlade, ki je šel v zgodovino te države pa še tudi kakšno leto nazaj. Jaz sem mu hvaležen, ker je zelo jasno in enostavno razložil, da vsi, ki smo v dvorani, in ki vsi, ki spremljajo to sejo, dejansko razumemo, zakaj je današnja točka na tem dnevnem redu. Danes smo že večkrat slišali o knjigi gospoda Pezdirja Vzporedni mehanizmi globoke države, ki je izšla tem letu. Do zdaj, kot smo že danes slišali, se ni nihče oglasil, predvsem verjetno ni nihče poklical gospoda Pezdirja, da so notri kakšne nečedne stvari napisane oziroma izmišljotine ali stvari, ki ne držijo. Skratka, to je knjiga, zaradi katere je lahko jasno vsakemu, ki si vzame nekaj ur časa in počasi in podrobno prebere to knjigo, kaj pomenijo vzporedni mehanizmi globoke države. države. Ne želim v tem državnem zboru nikogar obtoževati, želel bi pa na neke stari opozoriti. Prav gotovo je dejstvo, da da ljudje, ki v Sloveniji težko živijo oziroma so obdobja, kjer je življenje v Sloveniji težje, zelo povezano s sistemom, o katerem danes govorimo, ki je zame zelo žalosten. Prav gotovo imamo v Sloveniji mehanizme

je takoj blokada, če ni na računu dovolj denarja. Skratka, ni možno, da bi nekdo ostal en evro davka dolžan. se nam na drugi strani dogaja, da pa nekateri milijone davkov ne plačajo. Bančni sistem – nikomur od nas oziroma državljankam in državljanom, ki imajo pokojnine, plače, se ne more zgoditi, da jim en cent oziroma en evro ostane nekje, da ne plačajo obresti oziroma da jim tisto, kar so dolžni banki, ne sname iz njihovega računa. Jaz mislim, da je to pošten sistem, ki funkcionira, ampak ne funkcionira za vse.

ena komisija, ki je preiskovala bančno luknjo. Ta komisija je bila sestavljena tako iz predsednika, ki je takrat bil v opoziciji, opozicijskih poslancev pa tudi koalicijskih. Jaz se spomnim, ko smo celo imeli zaprto sejo, ko smo obravnavali podatke, celo imena, tega ni smela slišati slovenska javnost, seja je bila zaprta. Zdaj se točno ne spomnim, vem pa, da je bilo to poročilo sprejeto z ustavno večino v Državnem zboru. Od tega je kar nekaj časa že minilo, ampak jaz mislim, da za tisto poročilo, ki je tako kvalitetno pripravljeno, seveda tu gre predvsem zasluga takratnemu predsedniku te komisije in vsem članicam in članom, tako takrat opozicije kot koalicije, da tisti strokovnjaki tako v policiji, tožilstvu, sodstvu, ne morejo imeti velikega dela, da te ljudi pripeljejo pred roko pravice. Ampak na žalost se do danes ni zgodilo ničesar. Tudi jaz nimam namena, da bi obsojal tožilce oziroma sodnike, me pa včasih boli pri srcu, ko poslušam takšne ali drugačne zgodbe, ki imajo seveda dvojne vatle. Za tiste navadne državljane je to tako, kot pač mora biti, za lumpe, po domače rečeno, se pa ne zgodi ničesar. Skratka, ko sem omenil to knjigo ko poslušam današnjo razpravo vseh nas, tako na levi kot na desni strani, imam včasih občutek, da če nas ti spremljajo, o katerih piše v tej knjigi, se nam vsem skupaj v Državnem zboru smejijo. Ker se včasih kregamo za neke maske v današnjem času, ali jih kdo nosi ali jih ne nosi, se kregamo, ali se bo treba cepiti ali se ne bo potrebno, ali bodo na ljubljanski tržnici lahko točili ob božičnih praznikih kuhančka, pa še o kakšnih manjših stvareh se mi tu med sabo kregamo. Zunaj gre pa karavana dalje.

Zgodi se lahko samo v 212. občini, to je Ljubljana, da mora podjetnik, ki je svoje podjetje gradil 20, 30 let, narediti samomor, ampak to za medij sploh ni pomembno. Pomembno je iskati napake pa rušiti vlado, ki je danes na oblasti. oblasti. Kolegice in kolegi, če se poglobimo v današnjo razpravo in če se poglobimo, kaj se je dogajalo in kaj se dogaja v 30-letni zgodovini, mislim, da se moramo vsi skupaj zamisliti. mislim, da ni mesto tu, da se zdaj obtožujemo med sabo, ampak da zahtevamo od tistih, od tiskih, ki so za to plačani, to je tožilstvo, sodstvo, da dajo rezultate. Če teh rezultatov ne bo, potem je nesmisel, da se mi obmetavamo z nekimi takšnimi ali drugačnimi besedami. Skratka, da bo življenje državljankam in državljanom boljše, lažje, od nas pa je, če bomo od tistih zahtevali, ker za to pa smo tukaj v Državnem zboru, da bodo svojo nalogo opravili na področju tožilstva, sodstva

Hvala za besedo. Prav je, da se pogovarjamo o korupciji, ker korupcija je v Sloveniji, tako kot je tudi v mnogih drugih državah, vendar jo druge države z inštitucijami, ki jih imamo tudi v Sloveniji, več ali manj uspešno preganjajo, preprečujejo in kaznujejo tiste, ki kršijo zakone, zlorabljajo položaj ali kako drugače izkoriščajo sistem. Pri nas ima pa večina ljudi občutek, da so kaznovani tisti, ki ukradejo pašteto, tisti, ki ukrade podjetje, pa ne. Ali pa na primer tisti, ki opere eno milijarde preko naše največje banke, ki tolerira več kot 10 tisoč evrov visoka nakazila na Jako Racmana ali Miki Miško, ko pa pride navaden upokojenec plačat smeti, mora pa za 9 evrov, ki jih nakaže Snagi, pokazati osebni dokument in ne more nakazati na Miki Miško. Po analizah zato 28 % Slovencev zaupa sodstvu, 72 % pa ne. In to je gotovo zaradi mnogih odločitev v zadnjih letih in desetletjih, kajti trdim, da si ugled pridobi vsak sam, s svojim kvalitetnim delom. Vprašamo se lahko, ali naše pravosodje to svoje delo opravlja kvalitetno ali ne. Slovenija je med državami, ki imajo največ sodnikov na število prebivalcev, to je 41,7 na 100 tisoč ljudi, vemo pa, da imamo obenem tudi največ sodnih zaostankov. Logično bi bilo, če imamo toliko sodnikov, ki se povprečno ukvarjajo z manj primeri, kot njihovi kolegi v tujini, da so te odločitve pravočasne in kvalitetne, vendar žal ni tako. Še več, znašli smo se tudi na prvem mestu po kršenju človekovih pravic. To je ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Proti Sloveniji je bilo izrečenih 334 razsodb, v katerih so bile ugotovljene kršitve človekovih pravic, največkrat zaradi predolgih sodnih postopkov in pravice do ustrezne odškodnine, in to nas je stalo že preko 300 milijonov. Vemo, da so na sodišču založili na tisoče oporok, kar je bilo seveda za vse tiste dediče veliko oškodovanje, ampak − ali smo doživeli kakšen epilog? Je kdo odgovarjal? Je bil kdo kaznovan za slabo delo? Nič. Večino tožb na Evropskem sodišču izgubimo zaradi predolgih sodnih postopkov in namesto, da bi od sodišč zahtevali, da svoje delo opravljajo učinkovito in hitro, smo v zadnjih zakonih podaljšali zastaralne roke, zato da še tistih nekaj lumpov, ki jih ujame policija, uspe sodišču sprocesirati v doglednem času. Potem imamo razne odločitve, ki so nerazumljive za razmišljujočega človeka. Če omenim samo Patrio, ki ste jo nekateri omenjali. »Neznano kdaj, neznano kje.« Da na podlagi tega lahko sploh steče postopek, je možno samo pri nas. In grozljivo je, da so bili potem vsi pomembni akterji te afere, iz sodniških krogov govorim, da so potem zasedli najvišje položaje v sodnem in tožilskem sistemu. Naslednji proces, ki nam je lahko najbrž vsem v sramoto, je krivična obsodba Milka Noviča za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Poleg tega, da je bil več let v zaporu in je razvpiti proces spremljala cela država, se je na koncu zapletlo, bi rekli, na napačnem koncu. Sodnik, ki je ugotovil kršitve v postopku, in ki je ugotovil, da je gospod Milko Novič nedolžen, se je sam znašel v procesih in v postopkih, ker očitno njegovim kolegom sodnikom to ni bilo, da je odločil tako, kot je odločil. Povedal je, da slovensko sodstvo deluje kot mafija. Če to izreče nek sodnik, bi pričakovali, da se bo cel sodni sistem zganil in začel stvari urejati in čistiti pri sebi. Ampak pri nas se nič ne zgodi, kajne? Zelo pomembno vlogo tako pri Milku Noviču kot pri Patrii je igral vrhovni sodnik Branko Masleša, o katerega diplomi se pogovarjamo zadnje dni oziroma ali sploh ima kompetence, da zaseda tako visoke položaje. Zdaj bo verjetno šel v pokoj malo predčasno, zato da bo mir in da bi zadeva šla iz naslovnic, vendar se tokrat to ne bo zgodilo. Čeprav smo že pred leti opozarjali na te stvari, upam, da bo minister Dikaučič opravil pregled vseh pravosodnih izpitov in diplom naših sodnikov, podobno kot smo pred leti naredili za državna podjetja, da ugotovimo morda še kakšno malverzacijo. Jaz sem sicer prepričana, da je večina stvari v redu, ampak tudi tiste, ki niso, je treba odkriti in jih sankcionirati.

Po sodbi iz leta 2018 bi moral odsedeti 15 let zaradi trgovanja s kokainom v več državah, tudi v Sloveniji. Pred leti so prosili iz Italije, da ga izročimo, pa ga nismo zato, ker bomo mi zadevo odpeljali in sprocesirali, pa se to seveda ni zgodilo. Še več, kot sem rekla, vpleteni v zadevo Balkanski bojevniki so bili v nekaterih drugih državah že obtoženi, pri nas pa so bili pred tednom ali dvema spuščeni na prostost. Če Če računamo, da bomo na podlagi vseh teh podatkov imeli zaupanje v sodstvo in verjeli, da se v tej državi učinkovito preganja korupcija, mislim, da se motimo. Stvari, ki bi jih bilo potrebno preiskati, je veliko, zato so pred leti ustanovili Nacionalni preiskovalni urad, ampak najbolj vnebovpijoči problemi in procesi ostajajo nerešeni in nedokončani. Hvala lepa. Besedo ima Robert Pavšič. Izvolite. ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, predsedujoči. Najprej dajmo razčistiti eno zadevo. Nenehno govorite predlagatelj. Predlagatelj današnje točke dnevnega reda je Državni zbor, ki je izglasoval z večino, da je treba na vprašanje poslanca odgovoriti na seji Državnega zbora, torej na plenarnem zasedanju, in o njem opraviti razpravo. Ampak tudi tega vam kljub štirim ponovitvam ni uspelo ponotranjiti, da danes govorimo o večinski odločitvi inštitucije, kot je Državni zbor. In razen tega, da rečemo, o, sveta preproščina, točno tisto se je zgodilo, kar smo pričakovali in tudi namigovali v naših stališčih, o vsem se govori, samo o bistvenih problemih ne − o zadnjih 18 mesecih. In dovolj je tega govorjenja na pamet, sklicevanja na neke članke in ne vem kaj še. Zato, spoštovani predsedujoči, na podlagi četrtega odstavka 101. člena Poslovnika predlagam, da Državni zbor opravi nadaljevanje razprave na seji zaprti za javnost, ker bi se rad skliceval na dokumente, ki so označeni z različnimi stopnjami tajnosti. Hvala lepa.

Če smem pomagati, gospod podpredsednik, mislim, da je treba sejo sedaj zapreti za javnost, na zaprtem delu pa potem glasujemo o tem, ali bomo sejo zaprli. PODPREDSEDNIK BRANKO

Lepo pozdravljeni še enkrat! Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 21. točko dnevnega reda – to je z obravnavo Razprave o odgovoru predsednika Vlade gospoda Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje dr. Mateja Tašnerja Vatovca v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem z državo. Besedo ima kot zadnji od razpravljavcev gospod Robert Pavšič. Izvolite. LMŠ): Hvala, predsedujoča. Vesoljni Sloveniji je kristalno jasno, kaj se je zgodilo na delu seje, ki je bila zaprta za javnost, glede na to, da lahko sejo zdaj spremljajo javno. In to je dokaz, da živimo v mafijski državi ne glede na to, koliko želijo poslanci iz ene strani parlamenta temu nasprotovati, ker drugače si pa ne znam tega predstavljati, kako ne spregovoriti o konkretnih kriminalnih poslih, ki so jih podpirali konkretni ministri in malo manj konkretna vlada. Sram nas je lahko kot državni zbor, ker nočemo videti konkretnih dokumentov, materialnih dokazov, ker nočemo slišati, kaj se je zgodilo v resnici in kar se je toliko časa prikrivalo. Zakaj govorim o prvi osebi? Ker je rezultat glasovanja na zaprti seji pač tajen in zato lahko sramotno odločitev samo ponotranjimo v prvi osebi, in to je tista odgovornost, ki jo nekateri tukaj zmoremo drugi pa je ne boste nikoli zmogli. Tisti, ki poznamo vsebino, ki smo se z njo srečali na delu preiskovalne komisije, smo lahko mirne vesti, ko vas konkretno obtožimo kriminala, obdolžimo tudi pod grožnjo zasebnih civilnih tožb. Konkretno lahko dokažemo marsikaj in konkretno lahko podkrepimo vsako misel, ki jo izrečemo. Če pa gremo samo na javno dostopne informacije tistega, kar se je dogajalo v zadnjih 20 mesecih, prva zadeva je konkreten posnetek ministra Zdravka Počivalška. Če to ni dovolj za prevzemanje vsaj politične odgovornosti? Vam ni. »Vi plačajte 100 % avans …«, pa smo govorili skoraj o 9 milijonih evrov, »vi plačajte 100 % avans, Bitenc mora ta posel dobiti«, je transkript posnetka. Ne, vas bolj moti to, da je bil pridobljen na nezakonit način, uf, tako kot Vizjaka, če je plačevanje davkov glupo. Kdo je snemal, je prvo vprašanje, in ne, kaj je kdo rekel. Če gremo naprej. V enem od intervjujev je Ivan Gale, ki ga vi, verjamem, sovražite iz dna duše, povedal: »To je posel SDS. GenePlanet je posel SDS.« In minister posreduje za 9 milijonov evrov za posel SDS. Ali je bilo to res ali ne, ne boste nikoli vedeli, razen če bodo preiskovalni organi naredili kaj svojega. Kar je pripravljeno iz dokumentacije v tem kupu papirja, ki ga bom šel sedaj takoj, ko končamo, uničiti, ne boste vedeli, ker niste tega želeli. Kakšna je bila vloga edine slovenske državne banke v tem poslu, SID banke, ki je v rekordnem času čez konec tedna izdala 50-odstotno garancijo. Tudi to ni pomembno, kakšne komunikacije so potekale med ključnimi člani tega posla. Tudi to ni pomembno, da je dobavitelj zagotovil, da bo 100-odstotni avans na koncu imel 50-odstotnega, posel je bil vseeno izpeljan. To so vse javni podatki. Nekje so se po medijih pojavljali. A je to res ali ne, nočete vedeti. Sinteza celotnega posla? 220 nabavljenih predihovalnikov, 90 jih je Slovenija prevzela, ker potem ni želela uporabljati predihovalnikov, ki so neuporabni, to se je tudi v medijih pojavilo. Manj kot polovico jih je prevzela država po ceni 36 tisoč 400 evrov na komad, ostanek pa, pozor, konkretni minister Zdravko Počivalšek prizna na tej seji, prizna, pove pred vesoljno Slovenijo, da jih je dobavitelj, ta znani GenePlanet prodal Madžarski po znatno višji ceni. Spet nobenemu nič. Noben se ni vprašal, kako minister Počivalšek ve, po kakšni ceni in komu jih je dobavitelj prodal, razen če je bil z njim v nenehnih stikih, in to zelo dobrih stikih, ker tega se med poslovneži ne govori kar tako. Pa tudi to ni pomembno. Ne, danes smo poslušali cele romane o tem, kaj se je dogajalo v zadnjih 30 letih. Teh zadnjih 20 mesecev je bistvenih. Teh zadnjih 20 mesecev kaže na mafijsko državo in korupcijo v tej državi. In potem predsednik Vlade, ko nam odpredava svoje, demonstrativno vstane in odide, govori, da nadzorne inštitucije ne oddelajo svojega dela. Ja, pa so. Seveda so, ampak vam to delo ni bilo všeč. Računsko sodišče izdalo zelo utemeljeno, podkrepljeno z enakimi, identičnimi papirji, kot so tukaj, ker smo verjetno vsi zahtevali enako dokumentacijo. Katastrofalno poročilo. Nabava je bila neučinkovita, netransparentna. Spisali so 13 sumov oziroma naznanitev sumov kaznivih dejanj. Kaj se je potem zgodilo? NPU teh 13 fasciklov, ki jih še vedno verjetno čakajo, nimam še podatkov, da bi jih prevzeli, čakajo jih na Računskem sodišču. O tem zakaj, je govoril moj kolega Rudi ker se je posegalo v policijo, v NPU. Samo seštevat je potrebno posamezne kamenčke. Lahko odkimujete, kakor hočete. Vse, kar sem zdajle povedal, bi lahko ali zavrgli ali pa potrdili s tistim, kar je na razpolago v preiskovalni komisiji oziroma v obeh preiskovalnih komisijah. Še to sem slišal vmes, saj kao imamo preiskovalno komisijo. Ne, nimamo je. Ravno to, ki bi te sume lahko potrdila ali zavrgla, jo vodite sami. In eno leto smo se zdajle ukvarjali z direktorji javnih zavodov, koliko zaščitne opreme so imeli na voljo do 13. marca in ali so komu povedali, da je nimajo. Tudi takšna sugestivna vprašanja so bila. Samo to je bilo pomembno. Seveda, ker je potrebno narediti prostor za opravičevanje in upravičevanje vseh zadev z nabavami, ki so se dogajale po 13. marcu, bliskovito, z vednostjo predsednika Vlade. Pa to spet ni pomembno. In če gre enkrat, gre do konca. Danes vidimo, da se sistem odziva, in jaz sem zelo zadovoljen, da se odziva. Na NLZOH, Nacionalnem laboratoriju za okolje in hrano, potekajo preiskave. Nebi bilo fer govoriti, kaj bodo ugotovili in kaj ne, to je pač njihovo delo, ampak sistem se je odzval. Če je nepravilnost, naj se pregleda in ugotovi, kaj je res in kaj ni res, kaj je zakonito in kaj je nezakonito. Vi pa niste želeli niti možnosti spremljati vsebine. Ne želeli, aktivno ste nasprotovali tej želji, s pričakovanim rezultatom.

Lahko, da je vse res, kar je v tisti knjigi. Ampak a to kaj vpliva na današnjo tematiko, razen tega, da so verjetno modeli, postopki, mogoče tudi ljudje identični iz tiste knjige ali pa v vaših vrstah? Identično je. In jaz mislim, da je res končno prišel enkrat trenutek, ko je treba reči: »Dovolj je te prakse, ne glede na to, kdo jo izvaja! Dovolj je korupcije! Dovolj je oškodovanja javnih sredstev!« Ne pa kazanje, ja, saj vi ste tudi to počeli. Potem − kaj? Vam to daje pravico, da lahko sami počnete kaj podobnega? Niti približno. Človek dejansko ostane brez besed, ko spremlja prakso v podrobnosti. Ne maram govoriti o nekih trivialnih zadevah, kaj se je, kaj se ni, kaj se morebiti je, kaj se morebiti ni zgodilo, ker dosti lažje se je pogovarjati o konkretnih dokumentih, konkretnih podatkih. Je pa interes, seveda razumem, je interes tistega, ki se ga ti podatki tičejo, zadevo zamegliti, jo čim dlje zamegljevati. In zdajle bom verjetno tudi poslušal očitke, kako smo šli izven tematike današnje današnje točke dnevnega reda. Nemogoče. Korupcija, mafija – tukaj notri lahko govorimo, kar hočemo. In očitki so lahko tudi zelo konkretni. Čeprav vidim, da je od konkretnih poslancev, samo še ena poslanka. Tudi to so nam očitali, kako se mi lahko umikamo vašim željam po organskem branjenju nečednih poslov. Ampak na koncu ostane res samo tisto, kar smo danes doživeli. In globoko sem razočaran, res sem razočaran. Sem vseeno upal, da ima vsaj državni zbor toliko hrbtenice s posameznimi poslanci in poslankami, da reče, okej, to me pa res zanima in bi rad slišal, rad videl, rad sam presodil, kdo je kriminalec, kdo pa ni. Zato še enkrat ponavljam, tudi pod potencialnimi tožbami zaradi blatenja imena, obrekovanja, ne vem česa še, vse tisto, kar sem povedal, da je to, kar se dogaja danes, kar se je dogajalo v zadnjih 20 mesecih, čistokrvni kriminal. V to sem prepričan in to lahko tudi dokažem. Tako pač je. Želeli, ne želeli, enkrat boste poslušali tudi resnico, ki vam ni všeč. In enkrat bo potrebno račune polagati. Tole sikanje vmes pa, ki ga zdajle poslušam, zdaj pa ne bom več tiho, je pa očitno insuficienca bifidusa, ki vpliva dolgoročno na človeka. Zahvaljujem kolegom in kolegicam, ki ste me poslušali toliko časa. Epiloga očitno, tako kot smo že vajeni dolge tedne, ne, dolga leta − čeprav ta tri leta in pol, kolikor sem tukaj, se mi zdijo res prekleto dolga

Hvala, gospa predsedujoča. Jaz bi vas lepo prosil, da zelo podrobno in zelo ostro podučite gospoda Pavšiča, da ni nad zakonom niti nad Poslovnikom Državnega zbora. Poslovnik Državnega zbora ureja, kako je treba ravnati s tajnimi podatki in poseben poslovnik ureja delo preiskovalnih komisij in reja ga tudi zakon. Poleg tega imamo zakon, ki ureja, kako se dela s tajnimi gradivi in kako se jih lahko razmnožuje in pod katerimi pogoji. Vse to, kar je on zdajle delal, je seveda kršitev teh poslovnikov. Ti poslovniki niso sami sebi namen, ampak saj je njihov namen, da se stvari preuči, da se naredi poročilo. Jaz želim, da naredite poročilo in da ga potem posredujete Državnemu zboru, da ga bomo lahko obravnavali, ne pa, da se z določenimi gradivi manipulira ali celo protizakonito manipulira. Kajti to, kar ste vi danes tukajle počeli in ko pravite, da imate tamle kar neka tajna gradiva, ki ste jih sami razmnožil in tako naprej, kolikor jaz vem, je to kršitev Zakona o tajnih podatkih, in kot predsedujoči, kot odgovorni osebi vam predlagam, da o tem obvestite policijo in naj prouči ravnanje gospoda Pavšiča z vidika zakonitosti. Kar se pa tiče njegovega poskusa manipuliranja z delom podatkov, pa prosim, da mu naročite, da kot član komisije in kot vodja neke druge komisije, ne vem, v svojstvu katere je to govoril, da je dolžan poskrbet za to, da bo izdelano ustrezno poročilo. Če se kje ne čuti, da ima večino, ima vedno pravico po poslovniku, samo treba je poslovnik poznati, gospod Pavšič, da da tudi manjšina oziroma manjšinsko mnenje k poročilu, ki ga potem obravnava Državni zbor, tako da se vsestransko osvetli problematika, ki je predmet dela preiskovalne komisije. Vsekakor pa končam s tistim, kar sem začel. Vsakdo je dolžan spoštovati zakon in je dolžan spoštovati poslovnik in nihče ne more biti nad tem. In to, kar ste si vi danes privoščili, je groba zloraba poslovnika in zakona. In celo upam, da se motim, ampak se bojim, da se ne, mislim, da ima to vaše ravnanje vse elemente in indice kaznivega dejanja. V tem primeru pa naj to preučijo in o tem odločajo drugi, tisti, ki so za to pristojni. Hvala. Hvala lepa, mag. Grims, za vaš postopkovni predlog. Se strinjam z vami v delu, kjer ste rekli, da je vsakdo dolžan spoštovati zakon in poslovnik. Jaz upam, da so vas v vaših besedah slišali tudi kakšni vaši kolegi iz koalicije, da bodo prisluhnili temu vašemu pozivu, da se zakone in poslovnik spoštuje. Kar se pa tiče tajnih podatkov, sem pa zelo pozorno spremljala in poslušala razpravo kolega Pavšiča. Moram reči, da ni operiral z nobenimi tajnimi podatki, in jaz ne ugotavljam nobene kršitve v njegovi razpravi. Še več, bil je zelo korekten, ko je govoril o tem, da nismo izglasovali tega, da se seja zapre za javnost. Tako da jaz ne vidim nobene potrebe po tem, da kakorkoli ostro in podrobno poučujem kolega Pavšiča, ker verjamem, da pozna vse postopke in pravila igre. Postopkovni predlog najprej gospod Pavšič. Izvolite. potem pričakujem opomin, predsednica. Samo toliko. A vi mislite, da sem jaz res tako neumen ali kaj? Ja, me pa res podcenjujete. Gospod Grims, tole so zapiski, moji lastni zapiski iz preiskovalne komisije in so označeni z določeno stopnjo zaupnosti. Kaj jaz počnem z mojimi zapiski, je moja stvar, dokler jih ne uporabim za zadeve, za katere jih ne smem. Zato sem tudi predlagal, da zapremo sejo za javnost, na kateri bi vam lahko te zapiske in ugotovitve pokazal. Hkrati bi vas lahko tudi skladno z, mislim da, 106. členom Poslovnika povabil v varovano območje in vam pokazal originalne dokumente, da se prepričate, ali so bili moji sklepi pravilni. Tako da me ne podučevati o tem, kakšne zakonske osnove imam, kaj vse imam in kaj nimam. Kaj se bo pa jutri pisalo po vaših fejk twitter profilih, fejk facebook profilih, pa mi je sedaj popolnoma jasno. To točno, kar ste sedajle povedali. In ne se bati, gospod Grims, ne bom padel na najbolj osnovne finte, čeprav bi si vi to neizmerno želeli. Hvala, podpredsednica. Hvala tudi za vaš postopkovni predlog. Ne bom izrekla opomina gospodu Grimsu, ker se mi je zdel njegov postopkovni predlog korekten. Je pa stvar njegovega dojemanja, ki ga je skozi postopkovni predlog izoblikoval, tako da na to ne

Bi pa vas opozoril, da zakon, ki ureja delo tajnih podatkov − in kot veste, sem se z njim v minulih letih precej srečeval −, ureja tudi vprašanja razmnoževanja, prenosa, prepisovanja, kopiranja in vsega ostalega, kar zdeva tajne podatke in je glede tega izjemno natančen in vsaka kršitev tega zakona je kaznivo dejanje. Tako da lepo prosim, da upoštevate tisti predlog, ki sem ga prvotno dal. Kajti gre za vprašanje manipuliranja, prenosa, kopiranja, prepisovanja in vsega ostalega, kar ureja Zakon o delu s tajnimi podatki. Dvakrat ste rekli, enkrat ste rekli, da imate tukaj kopije dokumentov, zdaj ste o rekli, da so prepisi. V vsakem primeru je to lahko problem. In vam predlagam, gospa predsednica, da upoštevate tisto, kar sem rekel in da o tem obvestite policijo, ki naj tole zadevo podrobno preišče. Gospoda Pavšiča in vse ostale pa še enkrat prosim, da naj opravijo delo, ki so ga prevzeli in za katero smo jih z glasovanjem tudi pooblastili, in naj izdelajo ustrezna poročila, skladno s Poslovnikom, in bomo potem ta lahko na ustrezen način obravnavali in sprejemali na sejah Državnega zbora. Ne pa da se manipulira s tajnimi podatki. To je slabo in to je vedno državi na koncu v škodo. Hvala lepa. Gospod Grims, še enkrat, najprej glede besednega zaklada. V mojih izvajanjih niste slišali besede »izpad«, tako da to, kar ste na začetku govorili, ne drži. Če je pa kdo izmed poslancev to besedo uporabil, pa jaz ne bom vplivala na besedni zaklad ostalih poslancev, ker potem bi imela predvsem s poslanci iz vaše stranke veliko dela. Kar se tiče tega, da namigujete, da kolega Pavšič operira s tajnimi podatki, poglejte, jaz ne vem, kaj ima tam v tisti mapici. Če vi veste, apeliram na vas, da naznanite policiji. Jaz vsekakor ne bom, ker ocenjujem, da pri izvajanju kolega Pavšiča ni šlo za nobeno razkritje kakršnihkoli tajnih podatkov, pa verjamem, če ste ga vi pozorno poslušali v razpravi, da lahko temu pritrdite. Vas pa zdaj opozarjam, če boste še tretjič dali enak postopkovni predlog, kot ste ga podali zdaj dvakrat, vam bom pač izrekla opomin, ker gre za evidentno zlorabo postopkovnih predlogov. Naslednja ima postopkovni predlog kolegica Violeta Tomić. Izvolite. Tako je, spoštovana podpredsednica, moj postopkovni predlog je tako rekoč identičen vašemu, da enostavno prekinete to zavajanje gospoda Grimsa in naj on počne, kar se mu zdi, vendar mi smo si vsi želeli videti in slišati te izsledke te preiskovalne komisije, pa ste SDS s skrajno levico glasovali proti temu, ker vas to ne zanima in vas dejstva ne zanimajo. Moramo pa poslušati, kaj se je dogajalo 70 let nazaj, kot da je to zdaj razlog in opravičilo za vse grdobije, ki jih počnete. Kolega Pavšič je zelo korektno povedal, da bo te dokumente uničil, ki jih je imel pripravljene za zaprti del seje. Niste bili za. In to, kar sem jaz zelo pozorno poslušala, kolega Grims, če bi brali kaj drugega kot svoje medije, če bi gledali kaj drugega kot Novo24, bi vedeli in videli, da je bilo vse to, kar je zdaj kolega Pavšič izrekel, že javno v medijih. medijih. Jaz nisem slišala ničesar na novo tukaj in to, kar počnete, je čisto zavajanje, zato predlagam in moj postopkovni predlog je, da gremo naprej in da takšnih stvari res ne dovolite. Hvala. Hvala lepa. Preden gremo naprej, imamo še dva postopkovna predloga. Najprej gospod Pavšič, za njim še gospa Škrinjar. Izvolite. ROBERT Te dimenzije razmišljanja res presegajo vsako zdravo pamet. Kako pa naj bi jaz govoril o zadevah, ki sem vam jih želel predstaviti, če ne bi imel vsaj nekaj zapisanega, seveda skladno z zakonom. In še nekaj, kolega Grims, slabo poznate Zakon o tajnih podatkih. Ja. Komu se prijavi kršenje obravnave, manipuliranja oziroma kakršnegakoli postopka s tajnimi podatki? Najprej odgovorni osebi ustave, v kateri delamo, potem pa se ta odgovorna oseba, to je predsednik Državnega zbora, trenutno je odgovorna oseba vseh nas, ki tukaj notri sedimo … / oglašanje iz dvorane/ Ne, vi ste rekli, naj me kar takoj prijavijo policiji. Bom šel kar sam zdajle na policijo s tem, če boste zadovoljni, pa jim pokazal.

Še gospa Škrinjar ima postopkovni predlog ali pojasnilo. MOJCA ŠKRINJAR (PS SDS): Hvala lepa. Zakon o varovanju tajnih podatkov pravi v 33. členu: »Oseba, ki se je v okviru svojega dela seznanila s tajnimi podatki, teh ne sme uporabljati za druge namene kot za izvajanje delovnih nalog ali funkcije.« Ker mislim, da je gospod Robert Pavšič to zlorabil, namreč ti podatki se uporabljajo za delo preiskovalne komisije, preiskovalna komisija pa še ni končala svojega dela, torej ni zaslišala vseh nameravanih prič niti ni obravnavala kompletno vsega gradiva v svojih razpravah, menim, da se ti podatki ne bi smeli uporabljati za druge namene, dokler se seveda ne konča delo te komisije. Jaz si ne upam odnesti niti ene stvari iz tega varovanega območja, ker mi seveda to prepoveduje zakon pa tudi poslovnik o delu te komisije. In gospod Pavšič je dejal, da bo te stvari vse zrezal, če ni nobenih tajnih podatkov na teh zadevah, ki jih je prinesel, potem mu jih tudi rezati ne bi bilo treba in o tem govoriti. Jaz mislim, da je zadeva povsem zgrešila svoj smisel in da je potrebno, da dejansko naznanite, vi ste pravica, boste dobro vedeli še nadaljevanje tega zakona, sicer vam pa tudi jaz še kaj berem, komu boste to naznanili. Hvala. katerakoli, brati samo enega člena ali pa samo enega zakona, ampak je treba pogledati na situacijo malce bolj širše. In naj vam jaz preberem člen Poslovnika, ki dovoljuje, da se na seji Državnega zbora obravnavajo tajni podatki, seveda ob posebnih pogojih. O tem govori 101. člen, ki pravi, da lahko »seja ali del seje poteka brez navzočnosti javnosti, če Državni zbor ali delovno telo obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakonov oziroma drugega predpisa.« Na to ste se vi sklicevali.

o teh podatkih, o katerih je želel govoriti kolega Pavšič, nismo razpravljali. Zato jaz ne vidim nobenega problema in vas ne razumem v vaših postopkovnih predlogih. Če pa vi mislite, da je s svojo razpravo kolega Pavšič kakorkoli izdajal kakršnekoli tajne podatke, pa vemo, da obstaja magnetogram te seje in njegove razprave, pa vas prosim oziroma pozivam, da storite to, kar od mene zahtevate vi sami. Podajte prijavo, očitno poznate zakonske možnosti in jih izkoristite. Jaz sem pa že trikrat povedala, da v razpravi kolega Pavšiča nisem zaznala, pa sem pozorno poslušala, prav nobenega tajnega podatka. Če dovolite, bi nadaljevali z razpravo. Kolegica Škrinjar, če boste podali enak postopkovni predlog, vam bom izrekla opomin, ker gre za evidentno zlorabo postopkovnega predloga. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Ne bom podala enakega postopkovnega predloga, da naznanite gospoda Roberta Pavšiča, ker je kršil 33. člen Zakon o tajnih podatkih, ampak dopolnjujem ta svoj predlog, da naznanite še sebe zraven. Hvala. Jaz se vam pa zahvaljujem za to farso, ki ste jo podali v obliki postopkovnega predloga. Res, domišljija očitno ne pozna meja tudi v tej dvorani. Hvala, kolegica Škrinjar.

točka dnevnega reda. Jaz bom zaključil tam, kjer sem pravzaprav začel, ker vmes, v teh šestih urah, roko na srce, razen s strani opozicije ni bilo niti kančka razmisleka o tem, kar počne ta koalicija s SDS na čelu. Še enkrat, vprašanje, o katerem bi se morali pogovarjati danes, je vprašanje, ki je na nek način povezava med največjo vladno stranko in nekimi metodami, ki bi jim lahko rekli mafijske, in seveda z veliko stopnjo koruptivnosti. Nenazadnje je v času od nastanka te vlade do danes Slovenija močno zdrsnila na lestvici zaznavanja koruptivnosti, tako da nam to vsekakor ne gre v ponos. Tisto, kar je ključno, je to, da je v bistvu koalicija izbrala zelo preprosto metodo, kako se izogniti soočenju sama s seboj, in to je pač iskanja nekih pošasti v omari iz preteklosti. Na srečo se nismo danes pogovarjali o letu 1945, je pa imel predsednik Vlade 25 minutni ekspoze o tem, kaj vse je šlo narobe od trenutka, ko je sam lastnoročno, goloprso osvobodil in osamosvojil Slovenijo, tako namreč on percipira zgodovinsko realnost, in kako mu je bilo potem vse to ukradeno in smo spet poslušali o udbomafiji, o kučanih, mencingerjih, jurijih pa ne vem še komu vsem, kaj vse se je dogajalo, kako vse se je kradlo, koliko in na kakšne način v preteklosti. Jaz sem pa še enkrat in to še enkrat poudarjam, ne zanimajo me paterleti, kučani, kaj so oni počeli leta 1990, 1991, kdo je prav denar za Irance in tako naprej. Če so še ti postopki takšni, da se jih da obravnavati, seveda upam, da bodo to organi pregona čim prej zaključili in naredili tisto, kar je na žalost zastaralo, kot so tudi kakšne patrie, kjer je imel predsednik Vlade prste vmes, pač nimamo več kaj. Škoda je bila narejena, in to je to. Imamo pa situacijo, ker se nam pred očmi odvijajo očitno koruptivne prakse, ki jih moramo vse državljanke in državljani gledati vsak dan, o katerih poročajo številni mediji, tudi to, kar je kolega Pavšič na koncu navajal glede prezračevalnikov in poslov, ki jih je minister za gospodarstvo sklepal s firmami, ki so v takšni ali drugačni navezavi s Slovensko demokratsko stranko, so stvari, ki bi morale ne alarme zagnati, ampak tiste protipoplavne in sirene za naravne katastrofe. To so take razsežnosti, da je neverjetno. To je tisto, o čemer bi morala biti danes debata. Da imamo eno stranko, v tej državi, ki je vsakič, ko je na oblasti, si to državo vzame za svojo, kot svojo neko last, in jo izčrpa in izkoristi, kolikor le lahko. Predsednik Vlade je med tem svojim tarnanjem nad preteklosti med drugim tudi povedal, koliko denarja je bilo zmetano v bančno luknjo, kaj se je dogajalo s Teš 6 in tako naprej. Pri Teš 6, kolikor jaz poznam ugotovitve parlamentarne preiskave, ki je potekala v prejšnjem mandatu, je imel tudi SDS in Janez Janša prste vmes in prste v marmeladi. Kar se tiče bančne luknje, če pogledamo podatke Banke Slovenije, se je bruto javni dolg od leta 2004, ko je znašal 15 milijard, do leta 2008, ko je bil konec Janševega mandata, povečal za 25 milijard evrov, na 39 milijard. In ta poteza tiste Janševe vlade, ki je pregrevala gospodarstvo, je povzročila potem tako katastrofalne posledice za krizo, ki je potem nastala, in vse težave, ki so spremljale reševanje te krize, do tega, da je seveda leta 2012 praktično klical trojko zato, da nas dobesedno do konca poreže v tej državi. To je ta zadeva. In takrat so se dogajali ti stiki med vizjaki in petani, takrat so se dogajale tiste trente, takrat se je dogajalo prekupčevanje z nekimi slamnatimi podjetji iz Luksemburga in tako naprej. Takrat je nekdo tudi prihajal do premoženja, še danes nepojasnjenega izvora. In podobno situacijo gledamo zdaj. Kot sem že povedal, hitri testi, že večkrat so strokovnjaki razložili, da ti hitri testi, ki jih država nabavlja od Majbert Pharma, ne ustrezajo vsem pogojem in niso dovolj zanesljivi za njihovo množično uporabo. Danes imamo kriminalistično preiskavo na Nacionalnem laboratoriju za hrano in okolje zaradi suma tega, da so se pojavile očitno neke napake pri izdaji teh certifikatov. Teh certifikatov, ki so omogočili potem nabavo teh testov znotraj sistema javnih financ za približno 5 milijonov evrov v enem letu. Da ne govorimo o poslih z respiratorji, tistih Počivalškovih golfov pa ostale opreme, ki je bila nabavljena tudi preko podjetij sorodnikov predsednika Vlade. Da ne govorimo o tem, kako se financira neke kao medije v lasti SDS oziroma v gravitaciji SDS, konkretno recimo Novo24TV, preko tujih firm, Madžarske, ki daje finančne injekcije podjetju, ki bi bilo sicer, če ne bi imelo teh finančnih injekcij, že zdavnaj v stečaju, zato da se po eni strani seveda producira to tovarno laži in jo poganja naprej, po drugi strani pa, da se je leta 2018 financiralo nezakonito iz tujine stranko s tujimi sredstvi iz Madžarske. Do tega, da so v to vlado vpleteni ljudje, kot je Rok Snežič, eden večjih ljudi, obsojenih zaradi davčnih utaj, tudi davčnih dolžnikov v tej državi, ki sicer nima nič, ne bančnega računa ne stalnega naslova, ker se ga ne da najti, tega človeka, v Sloveniji, se pa vozi naokoli z več sto tisto evrov vrednim maseratijem in ima tudi seveda denar, da verižno vlaga tožbe proti vsakomur, ki ga omeni. ga omeni. Vse te stvari − ljudje, povezani s predsednikom Vlade, ljudje, ki dobivajo posle, recimo za kravate, ljudje, ki so v orbiti predsednika Vlade, so ljudje povezani v takšne in drugačne sheme, ki jih mediji ves čas razkrivajo. Predvsem je en velik del financiranje Nove24, ki se vleče od gospoda Rastoderja, ki ga med službenim časom Franc Breznik kot državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve obiskuje zato, da bi daroval neke čebule občini Lenart. Mislim, če kdo to verjame, potem mora biti res nekaj narobe z njim. to isto podjetje seveda financira Novo24. Do tega, kako potem Aleš Hojs, ki je bil dolgo časa direktor dveh podjetij, ki proizvajata medije oziroma resnico v imenu SDS, Nove24 in, mislim da, na Demokraciji postane notranji minister, ki naredi takšen kadrovski cunami na policiji in NPU, da seveda še dolga leta ne bodo preiskovali rabot te vlade. In to so koraki in metode by the book vsake dobre kriminalke, v kateri nastopa neka mafijska družina. In ta hierarhija, o kateri je tudi Miha na začetku v stališču govoril, kako je strukturirana ta stranka, je nekaj, kar pač samo dodatno potrjuje to zadevo. In kot Franc Trček rad pove, ko se je enkrat pogovarjal z enim od še aktivnih poslancev stranke SDS, da pač to ni stranka, to je firma enega človeka. Tisti, ki je to izrekel, se bo prepoznal. Ampak mislim, da je to dejstvo, ki ga v tej državi v 30 letih vsi že globoko in močno razumemo. Jaz mislim, da je Janez Janša kot predsednik neke stranke na vrhu svetovnih lestvic po tem, da bi en človek vodil eno stranko toliko časa. Potem se pa pritožuje nad enopartijskim sistemom pa večnimi mandati v času komunizma in tako naprej. Odgovorov, Odgovorov, nekih dodatnih odgovorov na te očitke, ki smo jih podali, danes seveda ni. Mislim pa, da je to resen problem, s katerim se bo morala ukvarjati celotna družba. družba. Prva možnost, prva priložnost mislim, da bo 24. aprila. Jaz sem novembra na seji Državnega zbora, ko sem postavljal to vprašanje, v dopolnilnem vprašanju predsednika Vlade vprašal, če ne bi bilo morda bolje, da gre v penzijo, se pravi, ne da odstopi, ampak da gre dejansko v politični pokoj in da pusti to državo na miru. Mislim, da je bilo 30 ali še več aktivnih let v politiki od zveze komunistov dalje dovolj in da se mogoče malo osvobodi ozračje. Tako da predlagam predvsem vsem, ki nas mogoče spremljajo, da izkoristijo 24. april za to priložnost, da se naredi konec s starim pa da se mogoče začne dejansko uvajati spremembe v politiki. Hvala lepa. Hvala lepa.